točkom dnevnog reda, a to je - Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine Nacionalni odbor podnio je izvješće na temelju točke 2. Odluke Hrvatskog sabora o osnivanju Nacionalnog odbora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu. Vlada je dostavila mišljenje. Žele li predstavnici predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednica Nacionalnog odbora, uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

se Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine. Na sreću ja bih rekla nešto zastarjelo što se podataka tiče. zbog toga sam zamolila da se podijeli istovremeno na klupe što se tiče otvorenih, zatvorenih i preostalih poglavlja za otvaranje sadašnje stanje. To stanje, naravno, nije bilo takvo 31. prosinca 2009., ali budući da zastupnici zapravo moraju imati mogućnost praćenja situacije u pregovorima kako ona napreduje ili kako se mijenja, onda smo smatrali da je korisno da imate naprosto punu informaciju, dobijete i ovaj podatak koji je trenutno stanje. To je ovo što je podijeljeno na klupe, a koje se razlikuje jer se u međuvremenu je došlo do otvaranja nekih poglavlja i zatvaranja nekih koji su na datum 31. prosinca još nisu bili aktivirani, odnosno bila su ili zatvorena ili otvorena ili još nisu bila otvorena. Dakle, razlika između onog što piše u izvješću i onog što je podijeljeno na klupe je zapravo razlika u statusu, je razlika između stanja 31. prosinca 2009. i stanja na današnji dan. Ovo je samo ad informandum vama da znate u vašim eventualno razgovorima o toj temi kakvo je momentalno stanje. Što se izvješća tiče ovo je, ja bih rekla, posljednji izvještaj ove vrste gdje se govori i taksativno se nabrajaju sjednice i tema sjednica Nacionalnog odbora, što je učinjeno na tim sjednicama i status pojedinih poglavlja. U međuvremenu smo, po našem mišljenju, došli ili bi trebali biti, u završnoj fazi pregovora. Kao što znate naš plan je da pregovore završimo ove godine. I Parlament, a mislim i hrvatska javnost, trebaju moći dobiti i informaciju o zadaćama koje su pred Hrvatskom. Hrvatskom. Dakle, zadaćama koje treba obaviti kako bi uspjeli završiti pregovore ove godine do konca ove godine. Mi smo nakon 31.12. u Nacionalnom odboru organizirali jedan sastanak na kojem je bila i premijerka i voditelji svih pregovaračkih poglavlja koja još nisu zatvorena bez obzira u kojoj su fazi. I temeljem onog što su nam rekli tamo voditelji tih pregovaračkih poglavlja sačinili smo jedan popis osnovnih zadaća koje treba obaviti do okončanja pregovora u svakom od tih poglavlja. Taj popis zadaća je na raspolaganju svim zastupnicima, on nije mogao biti uključen u ovaj izvještaj zato što nije napravljen do 31.12.2009., ali je na raspolaganju svim zastupnicima i zastupnicama u Nacionalnom odboru, koga to eventualno interesira, a biti će naravno uključen u sljedeći izvještaj. Dakle, u izvještaj o ovom 6-mjesečnom razdoblju. Također, napravili smo i popis svih odgoda primjene pojedinih direktiva EU koja smo mi tražili u pregovaračkim stajalištima za poglavlja koja su privremeno zatvorena i popis onoga što smo faktički dobili. Dakle, za ilustraciju, ne znam, negdje smo tražili odgode ili smanjenje stope PDV-a u porezima na nulu. Nismo dobili nulu nego morat će biti određeni PDV na pojedine proizvode za koje smo tražili nulu. A koliki će on biti to će odrediti država. Dakle, u ovom trenutku mi smo već u onoj fazi pregovora u kojem treba pogledati i što smo tražili u pregovaračkim stajalištima i u poglavljima koja smo privremeno zatvorili što smo de facto dobili. To također nije ovdje uključeno, ali također stoji na raspolaganju svim zastupnicama i zastupnicima u Nacionalnom odboru to interesira i mogu, naravno, tu informaciju dobiti. A biti će uključeno u izvješće i zato kažem da je ovo zadnja ovakva vrsta izvještaja, biti će uključeni u izvješće o ovom 6-mjesečnom razdoblju. Razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2009. je bilo ono razdoblje u kojima smo imali zapravo slovensku blokadu, odnosno u kojem nismo mogli napredovati značajno u otvaranju i zatvaranju poglavlja zbog problema sa Slovenijom. Što se tiče jednog poglavlja, to je pravosuđe i temeljna prava, to se nije odnosilo na Slovensku blokadu nego na prigovore nekih drugih zemalja, jedan od razloga zašto smo na taj način slabo napredovali u ovom tehničkom smislu, znači stvarnog otvaranja i zatvaranja poglavlja je činjenica da je to bilo razdoblje Slovenske blokade koja je u međuvremenu ukinuta odnosno imamo još jedno poglavlje koje je u ovom trenutku po toj osnovi u blokadi. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. održano je ukupno 5 sjednica Nacionalnog odbora, u Izvješću imate i teme tih sjednica, dakle što je rađeno na pojedinim sjednicama. Ja bih se ovdje osvrnula na jednu temu koja je raspravljena na 44. sjednici održanoj 15. rujna 2009. a odnosi se na poglavlje tržišno natjecanje. To je poglavlje u kojem je i naša osjetljiva da tako kažem tema, a to je tema brodogradnje. Buduće da su se u javnosti pojavile različite spekulacije što je faktički rečeno obzirom na brodogradnju i što je traženo obzirom na brodogradnju u pregovaračkom stajalištu, želim ovdje jasno reći što je usvojeno na nacionalnom odboru. Dakle, na Nacionalnom odboru je usvojena završava ovako i ovdje citiram: Za pojedina brodogradilišta koja ne budu privatizirana u tako predviđenom postupku predviđa se mogućnost otvaranja stečajnog postupka“. Rasprava je bila ovdje o tome u javnosti da li se govori o stečajnom postupku ili se govori o likvidaciji. Hoću ovdje podvući da u pregovaračkom stajalištu koje je prošlo kroz Nacionalni odbor se spominje isključivo stečajni postupak koji je jedna vrsta restrukturiranja, ne spominje se likvidacija i u tom smislu to nije nešto što je sastavni dio našeg pregovaračkog stajališta. Moram također upozoriti, a to ne bi bilo dobro da se ubuduće događa a to je da je finalna verzija u pregovaračkom stajalištu tržišno natjecanje nešto različita od one, dakle Vlada je nešto dodala u odnosu na onu verziju koja je prošla kroz Nacionalni odbor. To što je dodato je po mojoj ocjeni dobro jer uzima u obzir promijenjenu situaciju na tržištu, dakle uvodi mogućnost nastavka započetih postupaka restrukturiranja, sa obrazloženjem da su se bitno izmijenili uvjeti na tržištu od trenutka kada smo mi donijeli odluku odnosno kada je Vlada donijela odluku da ide u privatizaciju, to je vjerojatno bilo racionalno bilo dodati ali je te dodatne formulacije trebalo pustiti kroz Nacionalni odbor što u ovom slučaju nije učinjeno i bilo bi dobro da se takve stvari ne ponavljaju. Ja imam i jednu i drugu verziju, ako nekoga posebno interesira ovdje mu stoji na uvid. Konačno, što se tiče mišljenja vlade ovdje stoji određena razlika u broju zakona godine, dakle u tom drugom dijelu 2009. između onoga što je u Izvješću Nacionalnog odbora i onoga što je u mišljenju Vlade. Dakle, u Izvješću Nacionalnog odbora spominje se 20 zakona plus 2 u prvom čitanju, a u mišljenju Vlade spominju se 23 zakona plus 2 u prvom čitanju. Upozoravam ja ovdje imam te zakone zakone koji su doneseni prošle godine i također stoje svakome na uvid, upozoravam da ukupni broj zakona za 2009. je isti i u Izvješću Nacionalnog odbora i u mišljenju Vlade, samo je razlika između raspodjele u prvom polugodištu da tako kažem i u drugom polugodištu koliko je zakona doneseno. I u mišljenju Vlade spominje se i 29 zakona koji nisu bili u planu a doneseni su na na sjednicama parlamenta, to je sasvim prihvatljivo i istinito ali nije praćenje izvršavanje onog plana koji je donesen u parlamentu, dakle ono što smo imali kao plan,a to je ono što smo pratili u ovom Izvješću. Takva će situacija vrlo vjerojatno biti i ove godine, zato što je već ako se sjećate kada smo to raspravljali, to raspravljali, iz samog plana koji smo donijeli je bilo vidljivo da ima još čitav niz zakona koji nisu u planu a koji ćemo biti obvezni donijeti ove godine. Evo, to je što se tiče mišljenja Vlade, mislim da nema nikakvih dramatičnih razmimoilaženja, ali ovo su dvije primjedbe na koje sam smatrala da trebam u ime Nacionalnog odbora odgovoriti. Smatram da je pred nama, kao Parlamentom jedno razdoblje u kojem ćemo morati puno aktivnije ući ne samo u formalno praćenje zatvaranja, otvaranja poglavlja, ispunjavanja mjerila, morat ćemo se uključiti u jednu dinamičniju i osmišljeniju strategiju komuniciranja statusa pregovora, sadržaja pregovora, javnosti, ali i saborskim zastupnicima. Pod tim mislim prvenstveno na ono što su rezultati tih pregovora, dakle ono što sam spomenula da smo učinili u Nacionalnom odboru i da postoji razlika između traženih i postignutih ili dobivenih odgoda, kvota, stopa u tim pregovorima, jer će to biti ona situacija s kojom ćemo trebati početi živjeti ja se nadam 1. 1. 2012. godine i za tu situaciju se moramo početi pripremati i prilagođavati. U ovom trenutku mi imamo još 3 neotvorena poglavlja. Moje mišljenje da bi do kraja ljeta, a to znači do konca Španjolskog predsjedanja i prvi mjesec Belgijskog predsjedanja koje počinje 1. srpnja 2010. morali bi pootvarati sva poglavlja, dakle i ova 3 koja su za nas osjetljiva. Jedno je Tržišno natjecanje, drugo je Pravosuđe i temeljna prava, i treće koje je osjetljivo, zapravo nije tako osjetljivo osim u odnosima sa Slovenijom je osjetljivo, a to je Vanjska i sigurnosna politika koje je spremno za otvaranje, ali u ovom trenutku ima slovensku rezervu. I morali bi zatvoriti pregovore u poglavljima do razine da nam ne ostane više od od 4 'ajmo reći maksimalno 5 poglavlja za zatvoriti u jesen, jer će nam ostati naravno teška poglavlja. I kako bi mogli okončati pregovore do konca ove godine i onda potpisati pretpristupni ugovor, organizirati referendum i ući u proces ratifikacije pristupnog ugovora u 27 parlamenata zemalja članica, odnosno iskreno rečeno malo više zbog toga što Belgija ima nekoliko recimo parlamenata. Dakle, to je situacija u kojoj se u ovom trenutku nalazimo. Neke su poteškoće subjektivne, neke su političke prirode na međunarodnom planu, ali sve su naravno sastavni dio ovog procesa i zahtijevaju od Vlade od Vlade i Parlamenta po mom mišljenju i tu će uloga Parlamenta sa vremenom pogotovo o okončanja pregovora i ratifikacije postojati ne manja, nego veća i značajnija. I smatram da se u tom pogledu i parlament mora pripremiti. Hvala vam lijepa. Koliko vidim ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvaženi Andrej Plenković državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Jarnjak, poštovana gospođo potpredsjednice Nacionalnog odbora Pusić, uvažene dame i zastupnici. Kao što je već navela predsjednica Nacionalnog odbora, Vlada Republike Hrvatske je dala mišljenje na izvješće Nacionalnog odbora za drugu polovicu prošle godine, prije mjesec dana. Dvije napomene koje su također spomenute odnose se na broj zakona koji je usvojen u drugoj polovici 2009. kao i na dodatnih 29 zakona koji su bili navedeni u planu usklađivanja zakonodavstva Pored toga Vlada pozdravlja i prihvaća izvješće, odnosno predlaže prihvaćanje izvješća Nacionalnog odbora, te zahvaljuje na sadržajnoj raspravi koja se vodila na nekoliko sjednica Nacionalnog odbora tijekom duge polovice 2009. godine koja je možemo reći bila ključna godina za prekretnicu u procesu pregovora. Prošla godina je bila obilježena sa prvih 6 mjesece praktički bez ikakvog napretka u pregovorima. Postignuti dogovor sa Slovenijom omogućuje napredak, omogućuje brzi napredak, stoga je Švedsko predsjedanje bilo jedno od najuspješnijih predsjedanja u proteklih 5 godina trajanja pregovora. Glavne naznake aktivnosti pregovaračkog procesa je prošlog tjedna je ovdje iznio gospodin Drobnjak, tako da nema smisla da u ovom trenutku to ponavljamo. Ono što se čini ključnim je izuzetni značaj Hrvatskog sabora u ne samo procesu pregovora nego kasnije u članstvu. Odredbe Lisabonskog ugovora otišle su korak dalje. Postoji direktna komunikacija između institucija Europske unije i nacionalnih parlamenata. Veliki dio aktivnosti se već odvija i kroz iskustvo koje predstavnici Hrvatskog sabora stječu u aktivnostima COSAC-a. Prema tome, mislim ovo što je rekla predsjednica biti ključno, a posebice u kontekstu procesa ratifikacije, dakle po potpisivanju zajednički napor Vlade, zajednički napor diplomacije, ali jednako tako ključna uloga parlamentarne diplomacije u komuniciranju sa parlamentima 27 članica prigodom procesa ratifikacije. Vlada se nada da ćemo ostvariti strateški cilj da zatvorimo sva poglavlja do kraja ove godine. Vidjeli ste izvješće Europske komisije koja s nama dijeli tu ambiciju. Ključno je da se pravodobno iskoristi financijska omotnica koju je Europska komisija predvidjela za Republiku Hrvatsku tijekom ove aktualne financijske perspektive, a to se odnosi prije svega na godinu 2012. i 2013. Spomenuta je i aktivnost informiranja hrvatske javnosti. Mislim da je to jedno od strateških pitanja za sve dionike ovog procesa, osobito imajući na umu sada već praktički 10 ljetni nacionalni konsenzus o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koji je u krajnjoj liniji utemeljen u brojnim dokumentima koje je Hrvatski sabor donosio kroz protekle godine. Dakako da je sadržajna rasprava o poglavljima ostala u okvirima Nacionalnog odbora koji nije uvijek bio dostupan javnosti. Mišljenja smo da što se približavamo kraju pregovora da se o svi sadržajnim supstancijalnim pitanjima također treba razgovarati i šire upravo zato da bi hrvatski građani u trenutku kada moraju izabrati između da ili ne bili u potpunosti informirani što za Hrvatsku znači članstvo u Europskoj uniji, što je Hrvatska ostvarila u procesu pristupnih pregovora i kakva je naša perspektiva u Uniji u Uniji koja će se proširiti za još jednu članicu. Mi se nadamo već u roku od praktički dvije godine. U ovom trenutku mislim da je to dovoljno. Pozdravljam aktivnosti Nacionalnog odbora i predstavnici pregovaračkog tima i Vlada će i dalje u njima sudjelovati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite.

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. Pa evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice naravno da ćemo podržati izvješće Nacionalnog odbora, a vjerujem da ćemo i konsenzualno prihvatiti ovo izvješće jer je i takav bio i način rada u Nacionalnom odboru. Naime kao što je svima poznato, odluke na Nacionalnom odboru se donose konsenzusom i to je nešto što je izuzetno važno za sve nas i na neki način olakšava pristup pregovaračkom procesu, a i rekao bih da ga udaljava od onih dnevno političkih razmirica koje imamo u Hrvatskom saboru po drugim pitanjima što mi se čini značajem. Također treba napomenuti da je razdoblje o kojem danas govorimo za nama, ali bih istaknuo da se u tom razdoblju vratio optimizam u rad Nacionalnog odbora. Zašto? Zato što je nakon dugotrajne rekao bih blokade od strane Slovenije otvorio se proces pregovora i zapravo je to razdoblje pod švedskim predsjedanjem u kojem se najviše poglavlja i otvorilo i zatvorilo. Od početka samih pregovora to je razdoblje u kojem se to dogodilo, u tom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine otvoreno je čak 6 poglavlja, a privremeno zatvoreno čak njih 10 poglavlja. To je doista bilo značajno i to je razlog zašto kažem da se vratio optimizam u rad Nacionalnog odbora, prije svega zahvaljujući dogovoru dvoje premijera, gospođe Jadranke Kosor i gospodina Pahora koji su postigli sporazum koji smo kasnije mi i ratificirali u Hrvatskom saboru, a evo koji je prije dva dana dobio potvrdu i u slovenskom parlamentu. Dakle, riječ je o Sporazumu o arbitraži i to je znači zapravo preokret u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a samim tim posljedično značilo je i napredak u hrvatskim pregovorima sa Europskom unijom. Već je predsjednica Nacionalnog odbora rekla da se nada da će ovo biti na ovaj način vjerojatno posljednje izvješće o radu Nacionalnog odbora

i da možemo započeti sa ratifikacijom u sljedećoj godini, naravno prije toga referendum u Hrvatskoj i početkom 2012. godine očekujemo ulazak u Za takav vremenski okvir imamo snažnu podršku što je izuzetno važno i Europskog parlamenta i na zajedničkim sjednicama, odnosno na zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog parlamenta i Hrvatskoga sabora također je poduprt ovaj vremenski okvir. Dakle, dovršetak pregovora u ovoj godini, ratifikacija kroz sljedeću i punopravno članstvo u Europskoj uniji početkom 2012. godine. Osim partnera u Europskoj uniji za takav vremenski okvir nam daje snažnu podršku i partneri iz Euroatlantskog saveza, NATO saveza, posebice Sjedinjene Američke Države što mi se čini izuzetno važnim. Prije par dana je State Department također objavio na jedno pitanje o hrvatskim pregovorima također očekivanje da će Hrvatska završiti pregovore u ovoj godini i očekivanja da će postati punopravan član Europske unije 2012. Smatramo da je to također bitno, ta snažna podrška i Europskog parlamenta i partnera iz Euroatlantskog saveza, da je značajna i da nam na neki način daje također vjetar u leđa u našem radu. Suglasan sam i s tim da će ono na što će se koncentrirati Nacionalni odbor u budućnosti biti znatno drugačije nego što je to do sada bilo. Naime, rekao bih da su tri područja pred nama oko kojih će trebati Nacionalni odbor voditi računa, a to je proces ratifikacije, dakle snažna parlamentarna diplomacija koja je potrebna u tom procesu, koja je već rekao bih započela jer mi svi koji surađujemo sa našim partnerima u Europskom parlamentu doista već sada naglašavamo koliko je važno to razdoblje i koliko nam je važno da zemlje članice Europske unije na vrijeme donesu odluku o ratifikaciji Pristupnog ugovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom i u tom pogledu mi već djelujemo i rekao bih i Odbor za europske integracije i Nacionalni odbor i Odbor za vanjske poslove i svi oni koji surađuju sa partnerima u Europskoj uniji. Drugo područje je područje komunikacije, komunikacije s javnošću i kao što je rekla predsjednica Nacionalnog odbora, tu se slažem i sa našim kolegicama i kolegama u Hrvatskom saboru, komunikacija s javnošću je izuzetno bitna. Već je jedan dio posla odrađen i u Nacionalnom odboru, otvorene su bile rasprave, okrugli stolovi po pojedinim pitanjima što je dobro, što se pokazalo dobrim u javnostima, no čini mi se da bi se trebala još veća energija usmjeriti ka tome da se prije svega na javnoj televiziji što je moguće više prostora otvori pregovaračkom procesu odnosno rezultatima pregovaračkog procesa. Rezultati pregovaračkog procesa još nisu u dovoljnoj mjeri poznati javnosti, a rekao bih ni saborskim zastupnicima, a razlog tome svakako leži u činjenici da je Nacionalni odbor dobrim dijelom, najvećim dijelom pregovarao na zatvorenim sjednicama naravno kako bi se što je moguće bolje pozicije zauzele u pregovaračkom procesu i kako bi se ostavio manevarski proces pregovaračkom timu da ishodi što bolju poziciju za Republiku Hrvatsku dakle u ovim prvim godinama njenog punopravnog članstva. Već je rečeno da su zatražene brojne odgode, primjene određenih direktiva. Koliko smo u tome uspjeli, koliko ne, ja bih rekao manje-više u skladu sa svim ostalim zemljama koje su prije nas pristupale Europskoj uniji, negdje smo na njihovom tragu. U nekim područjima smo možda malo i bolji, ali u svakom slučaju to je bio razlog zašto su sjednice Nacionalnog odbora bile zatvorene za javnost. Međutim kroz okrugle stolove, kroz javne rasprave i kroz ovu komunikaciju koju će trebati osvježiti i još poduprijeti snažnije je zapravo mogućnost da se hrvatska javnost, posebice svi građani Hrvatske da se upoznaju s onim što ih čeka, rekao bih prije svega u pozitivnom smislu. Čini mi se da je puno manje onih posljedica koje bi mogle bit eventualno reći negativne za hrvatske građane. Generalno možemo reći da je riječ o pozitivnim promjenama, iako sve to o čemu govorim je zapravo već Hrvatski sabor i vidio kroz izmjene brojnih zakona koje smo donosili ovdje i upravo kroz te izmjene se moglo vidjeti zapravo što će se mijenjati i u hrvatskom svakodnevnom životu i što će se odnositi na sve građane Republike Hrvatske. Ovdje je već bilo riječi i o stopama PDV-a za koje smo tražili odgodu za što nismo dobili zeleno svjetlo kad govorimo o nultoj stopi. Ali naravno, to je nešto o čemu ćemo u Hrvatskom saboru razgovarati na vrijeme. Dakle to je drugo područje. je komunikacija i treće područje o kojem nije do sada bilo riječi, a čini mi se izuzetno važan, možda ga je spomenula predsjednica Nacionalnog odbora, a čini mi se izuzetno bitnim a to je priprema Hrvatskog sabora na punopravno članstvo u Europskoj uniji. Jer ulaskom Hrvatske u Europsku uniju znatno će se pomijeniti rad hrvatskog Parlamenta, dakle Hrvatskog sabora. Svakodnevno ćemo primati na stotine dokumenata iz Europske komisije, iz Europskog parlamenta i naravno da će trebati reagirati na sve te dokumente. Trebat će ih ili implementirati ili proslijediti dalje onima kojih se tiče i trebat će upoznati hrvatsku javnost, a prije svega hrvatske parlamentarce, nas u Hrvatskom saboru sa svim onim što se događa i u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji. Stoga je izuzetno bitno pripremiti Hrvatski sabor na to razdoblje. Već je u tijeku je .../Govornik se ne razumije/... projekt između Republike Hrvatske i Mađarske gdje imamo stručnjake iz Republike Mađarske, iz naše prijateljske susjedne zemlje koji pomažu zapravo, koji na neki način skeniraju stanje u Hrvatskom saboru već rade na educiranju naših službenika i pripremaju ih za to razdoblje. Koji model ćemo odabrati funkcioniranja institucionalnog u Hrvatskom saboru to ovisi prije svega o nama samima. No, to je nešto o čemu ćemo sasvim sigurno još razgovarati. Ali čini mi se da je ovo najbitnije, dakle ova tri područja. Dakle, što brža ratifikacija, komunikacija s javnošću i priprema Hrvatskog sabora za punopravno članstvo, da su izuzetno bitna za rad Nacionalnog odbora i da će se Nacionalni odbor u sljedećem razdoblju morati fokusirati upravo na ova tri razdoblja. Evo čuli smo kakvo je stanje pregovora danas. Želim iskoristiti ovu priliku i reći zapravo da očekujemo i da poglavlje 31. Vanjska sigurnosna i obrambena politika također se otvori zajedno sa poglavljem tržišnog natjecanja, .../Govornik se ne razumije./... i poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava. I ja vjerujem za vrijeme još španjolskog predsjedavanja što znači na sljedećoj međuvladinoj konferenciji u lipnju ili najkasnije početkom srpnja, dakle do početka ljeta za vrijeme belgijskog predsjedanja. To nam ulijeva nadu da bismo zbilja mogli i dovršiti pregovore do kraja ove godine. Jer kao što je rekao već na prošli tjedan gospodin Drobnjak najveći dio mjerila koja su bila pred nama za zatvaranje poglavlja koja su preostala za zatvoriti, a znate da je ostalo 12 poglavlja za zatvaranje i ova tri za otvoriti i zatvoriti naravno, da su sva ta mjerila ispunjena i da Hrvatska može rekao bih ubrzanim hodom dovršiti pregovore. To je ono što doista nam podiže optimizam i u radu Nacionalnog odbora i o čemu je već bilo riječ. Evo prije par dana otvoreno poglavlje 1. također izuzetno značajno. Ali ono što je na nama je da doista napravimo sve kako bismo što je moguće prije dovršili ovaj pregovarački proces i kako bismo iskoristili u krajnju ruku ovu financijsku omotnicu o kojoj je već bilo govora, koja je pripremljena za Republiku Hrvatsku za prve dvije godine njenog punopravnog članstva. Dakle, za 2012. i 2013. godinu a u iznosu od 3 i milijarde eura što je doista izuzetno veliki novac. To je 25 milijardi kuna samo prve dvije godine članstva, a naravno to nije novac koji će se tek tako olako davati, već je to novac za koji su potrebni projekti. Evo u tom smislu još jedanput snažno podupiremo Vladu Republike Hrvatske, pregovarački tim u dovršetku pregovaračkog procesa do kraja ove godine i očekujemo ratifikaciju u sljedećoj i punopravno članstvo početkom 2012. I naravno dajemo podršku, podržavamo ovo Izvješće Nacionalnog odbora koje je pred nama. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prije nego nastavimo, dozvolite mi da na kratko prekinemo sjednicu kako bih u svoje i vaše ime pozdravio članove Odbora za financije, proračun i valutu Parlamenta Slovačke koji borave u službenom posjetu Hrvatskom saboru. Dobro došli!

uvaženi kolega je rekao da ćemo po njegovom mišljenju završiti pregovore u ovoj godini. To bi mogao biti netočan navod, budući da dva poglavlja gdje su najveći problemi, a riječ je o pravosuđu i zaštiti tržišnog natjecanja nismo ni otvorili. Želim bit optimist, no međutim ne želim da obmanjujemo javnost jer ta dva poglavlja u kojima stvarno postoje najveći problemi bi trebali ove godine i otvorit i zatvorit. Ne znam da li će to biti moguće. Uvaženi zastupniče, sami ste u uvodu rekli da ispravljate mišljenje. Mišljenje se prema Poslovniku ne može ispravljati. Vodite o tome računa. Idemo dalje s raspravom po klubovima. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Neven Mimica.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 još jedno izvješće koje po nama pokazuje koliko dobra je bila odluka, zajednička odluka svih političkih stranaka u Hrvatskome saboru, odluka još iz 2005. godine da se ojača, uspostavi i ojača dijalog između Vlade i Hrvatskoga sabora na svim pitanjima vezanim uz pristupanje Hrvatske Druga polovica prošle godine, odnosno vrijeme švedskoga predsjedavanja Europskoj uniji je sigurno razdoblje, jedno dobro razdoblje za naš pregovarački proces sigurno je da je i Nacionalni odbor tijekom tog razdoblja pokazao koliko može odbor odnosno Sabor pridonijeti unapređenju i jačanju procesa približavanja Hrvatske Europskoj uniji. Zbog toga što se samog izvješća tiče, što se tiče faktičkih podataka iznesenih u izvješću o radu Nacionalnog odbora, klub SDP-a će ga sasvim sigurno podržati i kažem podržati ga uz ukazivanje na dobru praksu i dobro djelovanje Hrvatskog sabora u procesu približavanja Hrvatske Ono što je Hrvatski sabor, odnosno odbor dobro radio i u razdoblju za koje se izvješće podnosi, ali i u cjelini svog djelovanja, mislim da trebamo smjestiti u dvije kategorije, odnosno u dva pravca, a to je doprinos Hrvatskog sabora utvrđivanju što jasnijih, što čvršćih pregovaračkih stajališta koja odražavaju interese svih zainteresiranih za ishod pregovora u pojedinim pregovaračkim poglavljima. Nacionalni odbor je u otvorenoj konstruktivnoj atmosferi koja je rezultirala konsenzusom o svim pregovaračkim pitanjima pridonosio upravo takvom jačanju pregovaračkih stajališta i mislim da je to bio ulog i doprinos Hrvatskog sabora koji se ne može zaobići niti ovom prilikom kada razgovaramo o djelovanju Nacionalnog odbora. Drugi doprinos Hrvatskog sabora se ogleda u zakonodavnom djelovanju, u zakonodavnom usklađivanju hrvatskoga nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, i tu je dinamika usklađivanja a rekao bih u velikoj mjeri i kvalitet usklađivanja bio na razini koja je omogućavala da pregovarački proces zadrži potrebnu dinamiku. Naime, od samog početka u SDP-u smo naglašavali da će pregovarački proces ići onako brzo i onako dobro koliko dobro i brzo idu reforme pa i zakonodavne, ali i prave one strukturne reforme koje se temelje na tako izmijenjenom i promijenjenom zakonodavstvu. Prema tome, Sabor nije bio usko grlo zakonodavnog procesa i i ustvari smo dovedeni evo i danas u situaciju kada možemo reći da je sa usklađivanjem zakonodavstva Hrvatska gotovo došla do kraja sadašnje razine i sadašnjeg stanja europskog zakonodavstva, naravno to je proces koji traje, proces u kojem dohvaćamo pokretnu metu rekao bih, odnosno izmjene europskog zakonodavstva su stalne pa će tako stalne biti i izmjene hrvatskoga zakonodavstva. Ono što na žalost nije u tom saborskom djelovanju bilo dovoljno naglašeno i što ovaj dvostruki doprinos Sabora, znači doprinos kod utvrđivanja pregovaračkih pozicija, i doprinos kod zakonodavnog postupka, znači na žalost taj doprinos je bio samo dvostruki, a ne i trostruki. Hrvatski sabor je propustio, ali na žalost jednako kao i Vlada da ojača komunikaciju Europe građanima. To je proces u kojem jednostavno do sada nije dovoljno napravljeno, ili ako je i napravljeno nešto bilo je na razini jednosmjerne komunikacije između državnih tijela, državnih dužnosnika i građana, više je to bila, gotovo bih rekao propaganda Europe nego li dijalog o Europi i o prednostima, nedostacima, teškoćama, ali i onome svemu dobrome što članstvo u Europskoj uniji donosi i zbog toga je sigurno da i Nacionalni odbor, pa onda i Hrvatski sabor u cjelini treba ne samo zbog referenduma koji se raspisuje prije članstva Hrvatske u Europskoj uniji nego i općenito zbog razine informiranosti, zbog razine prihvaćenosti Europske uspostaviti dijalog, uspostaviti dvostranu komunikaciju o Europi s hrvatskim građanima. Znači što se tiče djelovanja Nacionalnog odbora u SDP-u mi nemamo primjedbi, u cjelini možemo pozdraviti to djelovanje, mislim da je puno veći problem vezan ne samo uz rad, način rada i način iskazivanja političkog konsenzusa u Europi koji postoji u hrvatskom Parlamentu, pa onda, njegovom reflekciji u Nacionalnom odboru, nego je problem mislim poprilično smješten u područje stvarne provedbe strukturnih reformi, stvarne provedbe novih zakonodavnih rješenja, europskih zakonodavnih rješenja koje je ovaj Sabor usvojio. poprilično je puno prostora, rekao bih dovoljno prostora između onoga što ne smijemo napraviti u našem zakonodavstvu, a onda i u našoj praksi, zbog europskih propisa, i onoga što moramo napraviti zbog zbog nas samih zbog unapređivanja ukupnog stanja u Hrvatskoj, pogotovo na pojedinim područjima. Taj prostor između onoga što ne smijemo i onoga što moramo napraviti mislim da je bio poprilično mehanički pokrivan od strane Vlade, od strane Vlade, od strane svih onih koji su aktivni u procesu reformi i promjena u Hrvatskoj, i mislim da nije u dovoljnoj mjeri iskorištena mogućnost specifičnih rješenja i pokrivanja specifičnih potreba koje hrvatsko hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko društvo u cjelini ima i u procesu pristupanja Europskoj uniji. Jedan je primjer vjerojatno da se zadržim samo na njemu brodogradnja. Jasno je svima što se ne smije napraviti po europskim propisima u brodogradnji ili u restrukturiranju brodogradnje, a to je ne smije se nastaviti postupak odobravanja državnih potpora, znači brodogradnja po europskim propisima mora funkcionirati bez državnih potpora, ali bojim se da nije bilo dovoljno jasno što se mora napraviti ili što je cilj tog procesa restrukturiranja. Naime od samog početka, kažem previše smo se držali onoga što je u Bruxellesu savjetovano, kažem samo savjetovano jer jedini zahtjev iz Bruxellesa i u pogledu brodogradnje i generalno je bio nema državnih potpora, ne smije biti državnih potpora, a to je bio jedini zahtjev, sve drugo su bili savjeti vezani uz uz to kako dovesti brodogradnju u situaciju da može funkcionirati bez državnih potpora. Savjet je bio privatizirajte, što je očito Vlada prihvatila kao praktički ako ne jedini onda barem prvi način kojim je krenula u omogućavanje održavanja brodogradnje bez državnih potpora, a bilo je po nama dovoljno prostora da se pokuša restrukturiranje obaviti i na druge načine. Bilo je dovoljno prostora, bilo je i dovoljno vremena. Jer naša obveza, da tako kažem, ukidanja potpora za brodogradnju nije nastupila jučer ili nije nastupila u trenutku raspisivanja prvog tendera za privatizaciju brodogradnje nego mi smo po Sporazumu o stabilizaciju i pridruživanju još mislimo mislimo od ožujka 2006. godine trebali krenuti u taj proces omogućavanja brodogradnji da preživi bez državnih potpora. To je jedan od primjera tog prostora između onoga što moramo i onoga što ne smijemo napraviti zbog zbog europskog procesa približavanja Hrvatske EU, odnosno ulaska Hrvatske u članstvo EU. Zbog toga i zbog reformi koje su pred nama ja zbilja ne bih htio ući, niti mi u SDP-u ne bismo htjeli ući u posao predviđanja, a rekao bih prije nagađanja, je li do kraja ove godine moguće stvarno moguće, stvarno realno očekivati završetak pregovaračkog procesa. Mi bismo izuzetno željeli da se to tako i dogodi. Vidimo prostora, vidimo mogućnosti i načina da to zbilja bude tako. Ali jednako tako smo svjesni i svega onoga što smo dosad prošli kroz proces pregovora o pristupanju EU. I svjesni smo toga da niti jedan datum koji je bio na ovaj ili onaj način pokušan, koji se pokušalo argumentirati u Hrvatskoj da je moguć i realan datum za završetak završetak Hrvatskog ulaska u članstvo EU da niti jedan datum nije bio ostvaren, tamo negdje od 2007. godine što su bili prvi datumi mogući završetka pregovora pa sve do danas. puno je važnije učiniti sve i u Nacionalnom odboru i u Hrvatskom saboru, u Vladi, svim nadležnim ministarstvima da one reforme koje su pred nama da jednostavno se zbilja obave na način koji će omogućiti svima u EU, svim partnerima, svim zemljama članicama EU da da jednoglasno kažu da Hrvatska je završila svoj proces prilagodbi, Hrvatska je sposobna i spremna postati članicom EU. Nažalost, nismo u situaciji, još uvijek, da bismo mogli reći da smo mi sve svoje obavili da bi se proces mogao završiti do kraja ove godine i da je od sada pa dalje sve na europskoj strani koliko brzo, koliko dobro mogu ocijeniti, evaluirati ono što je u Hrvatskoj napravljeno. Naime, postoje ipak još pitanja koja nisu vezana uz otvaranje poglavlja. Mislim da mi jesmo napravili sve što se tiče otvaranja i ova 3 još preostala poglavlja. Naše pregovaračke pozicije jesu završene, jesu spremne za predaju europskim partnerima čim oni to zatraže. Međutim, nismo još sve napravili da bismo osigurali zatvaranje 15 preostalih poglavlja. Pogotovo ne stoga što su neka od njih, ova, gotovo bih rekao ova 2 koja su još i neotvorena, pravosuđe i temeljna ljudska prava i pitanje pitanje zaštite, slobode tržišnog natjecanja, odnosno prevedeno brodogradnja, da tu situacija nije takova da bi se u reformama, u samim uvjerljivosti naših reformi i našeg djelovanja da bismo mogli bez ostatka stati uz tvrdnju da je moguće u 6 mjeseci od otvaranja, a ja se zbilja nadam da se do kraja španjolskog predsjedavanja ili do ljeta ove godine mogu otvoriti sva poglavlja. Međutim, teško je očekivati da se u narednih 6 mjeseci mogu neka od ovako teških poglavlja koje smo dosada, za koja dosada nismo pokazivali dovoljnu razinu reformske reformske uvjerljivosti, da se mogu završiti. Međutim, ponavljam, ne bih želio se upuštati u vremensku dimenziju, ocjenjivanje ili gotovo spekuliranje o vremenskoj dimenziji našeg procesa približavanja EU. Zadržao bih se svakako i sigurno na dimenziji sadržajnoj o onome što treba još napraviti u Saboru, u Nacionalnom odboru da bismo do kraja bili sigurni da se ovakvi samo nametnuti rokovi zbilja mogu i ostvariti. Ono što Sabor i dalje treba raditi i to puno više nego dosada je u prvom redu ovo područje komunikacije Europe građanima, o tome sam govorio, zatim je to postupak ratifikacije Sporazuma o pristupanju Hrvatske EU. Kad on bude potpisan ratifikacija u 27 parlamenata zemalja članica plus onih parlamenata koji imaju dvodomni sustav parlamentarni. Znači tu parlamentarna diplomacija i parlamentarni kontakti od strane i Nacionalnog odbora i saborskih zastupnika u svakom slučaju mogu pridonijeti ubrzanju tog procesa. I treće je pitanje djelovanje Hrvatskog sabora po Lisabonskom ugovoru. O tome je isto bilo govora, ali htio bih upozoriti da jednostavno i za to područje trebamo pojačati svoje i razumijevanje i svoj način djelovanja. Ne bih želio da naš proces pregovora bude ubrzan na način da odustajemo od zatraženih izuzeća. Znači, da lako i brzo odustajemo. Mislim da je uloga Nacionalnog odbora i tu dosta važna i želim da dijalog između Vlade i Sabora funkcionira i na pitanjima samog samog pregovaračkog procesa, odnosno i na pitanjima odustajanja ili prihvaćanja hrvatskih zahtjeva. Sve u svemu ovo je izvješće koje se može prihvatiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Prvo, temeljno je pitanje normalno kada će Hrvatska u EU? Da li će to biti 2012., 2013.? Da li će to možda biti 2014. ili što ja znam koje sad godine? Sad se, evo, povela na neki način i debata oko Ustava, bolje rečeno ovog ustavnog europskog paketa tko će glasati, tko neće glasati za taj Ustav. Iako ja osobno smatram da bi bilo bolje da jednostavno reguliramo ona suštinska neka manjinska pitanja u tom dokumentu, ali pustimo sada to. Na str. 2. ovoga uvoda se kaže da privremeno su zatvoreni pregovori u 7 pregovaračkih poglavlja. Dobili smo normalno nakon toga i nadopunu te informacije, odnosno ovaj papir. Pa se tako kaže da je otvoreno 30 poglavlja, da u 30 poglavlja zatvoreno je 18 poglavlja i razumljivo do današnjeg dana potrebno je otvoriti ili na današnji dan potrebno je otvoriti još 3 poglavlja, a to su vanjska i sigurnosno, odnosno obrambena politika, pravosuđe, temeljna prava i tržišno natjecanje. Ono što je sigurno, međutim bitno, Mađarska početkom 2011. preuzima predsjedanje EU. Mađarska će sigurno snažno poduprijeti RH na našem putu do EU. Mađari čak predlažu da bi se do kraja njihova zasjedanja, znači to će biti negdje 6. mjesec 2011. trebao održati, zapravo oni predlažu, ne kažu ništa ovaj referendum u Republici Hrvatskoj, na kojem bi građani Hrvatske trebali kazati da li jesu ili nisu za Europsku uniju. Evo, jučer čitam ovaj Nacional pa onda se kaže da se očekuje završetak pregovora negdje u veljači, a odmah zatim trebali bi biti raspisani parlamentarni izbori izbori kako bi izgleda Vlada iskoristila val euforije, gotov citat. I sada se stvarno postavlja pitanje da li netko ovaj proces približavanja Europskoj uniji koristi kao izborni proces, da li će izbori biti u 4. mjesecu i ne znam da li će možda vladajuća većina referendum o Europskoj uniji podrediti samim izborima. Ono što sigurno sve nas u ovom trenutku zanima kako će na primjer, odjeknuti govor predsjednika Josipovića i reakcija Vlade onog što se dogodilo u Sarajevu i u Bruxellesu, osobno ja Josipovićev govor iz Sarajeva 100% podržavam, podržala ga je Europa, podržala ga je Amerika, nije Vlada, e sada kako će se iz te situacije izaći. Ono što mene sigurno zanima to je ovo 15. poglavlje, poglavlje Energetika, neki su govorili o brodogradnji, ja ću se brodogradnje također dotaknuti. Kada govorimo o energetici, daj Bože da Hrvatska bude energetski neovisna, nekada smo bili za vrijeme Tita, tada se nije pitalo na primjer građane Istre da li u Plominu treba smjestiti Termoelektranu ili ne, sagrađeno je, nakon toga mu se došla pokloniti cijela Istra, Rijeka itd., međutim, želim kazati da je danas neko drugo vrijeme i možda je čak termoelektrana Plomin 3 na ugljen najbolja moguća stvar koja se može dogoditi, ali ja ipak mislim da bi ovakve stvari trebalo prepustiti na odlučivanje građanima kako putem referenduma. I to da se na tom referendumu isključivo jave ili pristupe građani Labinjštine, oni bi trebali biti ti koji bi trebali donijeti tu odluku, ne Buzeštine, Poreštine ili Bujštine, jer mi drugi nismo direktno zainteresirani, teško bismo izašli na ovaj ovaj referendum, a da bi referendum uspio treba izaći više od 50% građana, i zato odluku treba prepustiti onima koji su životno zainteresirani a to su građani Labinjštine. NO, pustimo sada to. Ono što ako nam je stalo jasno do zdravlja ljudi, onda moramo im dati priliku da se o tome i odluče. Još jedanput ono što je meni možda centralno pitanje, da li ćemo referendum na koji će se građani javiti da bi istakli svoje mišljenje da li jesu ili nisu za Europsku uniju, na primjer podrediti i samim izborima. Razumljivo je da svi mi ovdje jesmo na neki način za europu, iako isto tako barem ja osobno ne mislim da će Europa nama riješiti sve probleme, ali sigurno je da bi nam bez Europe moglo biti daleko teže. Konačno za 75 tisuća izgubljenih radnih mjesta u prošloj godini, za pad bruto proizvoda za 6%, pad uvoza, izvoza, od 15% odnosno 20%, porast nezaposlenosti od 19% u jednoj godini, nije kriv Bruxelles, već ajde treba priznati i prilike u svijetu, ali dominantno za to smo si krivi sami. Ponavljam Europa je sigurno prilika, ali isto treba znati da nam u toj Europi ništa neće biti poklonjeno, ali je dobro da građani nekako shvaćaju ili shvate sa Europom, biti će teško bez Europske unije, teško ćemo se dignuti iz krize. Neki su ovdje spominjali i Hrvatsko-Slovenske odnose, dok nismo ratificirali po meni štetan arbitražni sporazum sa Slovenijom, Slovenijom, dok nismo, nemojte me doslovce shvatiti „poklonili“ jedan dobar dio Piranskog zaljeva Sloveniji, Hrvatskoj je Slovenija permanentno blokirala otvaranje odnosno zatvaranje određenih međutim, evo ja sebi postavljam pitanje tko nam danas, na današnji dan blokira otvaranje nekih pitanje. S druge strane svi mi znamo da će slovenija u 6. mjesecu imati da ga tako nazovem sve narodni referendum oko sudbine Piranskog zaljeva, što ako taj referendum ne prođe kako će se nakon toga postaviti Slovenska politika, da li će Hrvatska zbog toga i ubuduće biti ucjenjivana. Ono što je sigurno možda jednako tako bitno, ako ne i bitnije, tko nas danas gospodo u Bruxellesu, u Strasborghu, u Europskoj uniji blokira, tko nas danas koči, tko nam danas ne da da zatvaramo neka poglavlja, odnosno otvaramo druga, zašto tko nas ucjenjuje, ili možda baš ne uspijevamo sve preuzete obveze na kraju i sprovesti. Jasno je da smo mi u Klubu IDS-a apsolutno za ovo Izvješće, jesmo i za europsku uniju, ja sam rekao za Ustav, ovako kako se predlaže, ako se ne ugradi dvostruko pravo glasa manjina dignuti ruku neću, dosta segregacije, dosta diskriminacije onih političkih opcija koje najiskrenije zastupaju ta manjinska pitanja, neka to zajedno neka to zajedno ide sa tim Europskim paketom u ovo predloženo Ustavno rješenje. Netko je spominjao problem, ili bolje rečeno svi klubovi brodogradnje, to je sigurno jedno od najsloženijih pitanja. Stečaj, je rekla predsjednica Odbora gospođa Pusić nije likvidacija, to je sigurno točno, ali ako se država ne dogovori u ovom času sa bankama ili bankarima nama direktno može doći na naplatu preko 11, 12 milijardi kuna izdatih jamstava a ako bi se to dogodilo, onda bi se zajedno sa stečajom Hrvatske brodogradnje i u stečaj Hrvatska država. mislim da 2012. nažalost neće preživjeti sva brodogradnja Uljanik, Kraljevica, 3. maj, Trogir, Split na ta brodogradilišta mislim, na ta velika brodogradilišta mislim. Uljanik zasigurno hoće ali bojim se da sva brodogradilišta neće. Netko kada je spominjao poglavlje o porezi, odnosno govorio je o PDV-u, ukida se nulta stopa. Vidjet ćemo kada će se to dogoditi. Znači to će biti još jedan u nizu udara na standard hrvatskih građana. doduše da budem ciničan ne znam što bi nas u ovoj zemlji još moglo udariti, iznenaditi kada kada je standard u pitanju, ali sigurno je da i ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, na mlijeko, na dječje potrepštine itd. osjetit će najslabiji. Sve u svemu Europa nas treba. Međutim nemojmo se zavaravati da će preko noći na ovim prostorima sve biti bolje. Evo drago mi je da su danas u ovom Parlamentu i predstavnici Odbora za financije Slovačkog parlamenta kada smo mi za njih bili Švicarska, danas su oni za nas Švicarska, a mi tu stojimo ili nazadujemo. Sve u svemu dobro je da se formirao ovaj odbor i dobro je da se na neki način permanentno izvještava hrvatske zastupnike što po tom pitanju radi hrvatska diplomacija ili hrvatska Vlada i utoliko ćemo ih isto ga jasno podržati. Ivan (HDZ)** Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam navod gospodina Kajina da je Hrvatski sabor ratificiranjem arbitražnog sporazuma poklonio značajan dio teritorija i Piranskog zaljeva Republici Sloveniji. Ne da je netočno, nego je laž, jer je Hrvatski sabor ratificiranjem arbitražnog sporazuma omogućio da Arbitražni sud na načelima i pravilima međunarodnog prava utvrdi granicu u Savudrijskoj vali. mislim da je bio red ispraviti taj netočan navod jer nije točan, druga stvar što je to mišljenje gospodine Kajina, ali to apsolutno nije točno.

koji je jedan od najdosljednijih zastupnika ovoga Sabora kada je u pitanju ono što on zove dvostrukim pravom glasa. Htio bih nekoliko riječi reći. Prvo, htio bih izraziti zadovoljstvo što kao član Nacionalnog sudjelujem u radu toga odbora s obzirom na način kako je vođen i s kolikim i kakvim stupnjem odgovornosti kolegice i kolege iz svih političkih stranka doprinose kvaliteti rada toga odbora i doprinose kvaliteti pregovaračkog procesa sa parlamentarne saborske strane. I htio bih naravno istaći zadovoljstvo pa u nekom smislu zahvalnost s onim što predsjednica odbora čini s obzirom na svoju poziciju i s obzirom na ovoga Sabora na različitim mjestima u Europi sa drugim kolegicama i kolegama drugih parlamenata, ali ne samo parlamenata u promociji naših pregovaračkih interesa i naših pregovaračkih stremljenja. U tom smislu u ime kluba SDSS-a mogu reći da nema nikakvog razloga da ovo izvješće Nacionalnog odbora mi ne podržimo. Ali bih htio reći nekoliko stvari povodom toga izvješća, a u vezi sa ukupnim pregovaračkim procesom, posebno nekim njegovim segmentima. I htio bih izraziti tri brige u vezi sa tim procesom ili tri zabrinutosti u vezi sa tim procesom. Prvo bih htio izraziti zabrinutost u vezi sa poglavljem 23., s obzirom na stanje ne pregovaračkog procesa, nego s obzirom na stanje aktivnosti u vezi sa realizacijom onim što je sadržaj poglavlja 23. Tu naši pregovarači otprilike se nalaze u poziciji elitnih jedinica koje ulaze na područje zaštite strateških interesa i koje to odlično obave kada dođu ili dospiju do točke do kojih treba poslati, a onda stradavaju kada se vraćaju kući. I to zato što kod kuće ili reklo bi se na domaćem terenu prolaze onim terenom koji je posut najrazličitijim teškoćama, najrazličitijim zamkama i najrazličitijim zaprekama. Spomenut ću samo nekoliko stvari. Provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nažalost nailazi na teškoće, nailazi na otpore. Vi svi znate da su lokalni izbori održani u maju mjesecu prošle godine, znate također da je u skladu sa odredbama Ustavnog zakona, Izbornog zakona 90 dana od održavanja redovnih izbora su trebali biti raspisani dopunski izbori za dopune općinskih, gradskih i županijskih skupština, te za izbor načelnika, gradonačelnika i župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina. U tri županije, dakle evo sada je gotovo godinu tada, ti izbori nisu raspisani zato što nisu usklađeni statuti tih jedinca lokalne samouprave sa Ustavnim zakonom sa zakonom i sa odlukom Vlade. U nekim od njih su ti statuti u međuvremenu bilo u cijelosti ili djelomično usklađeni, a u nekima nažalost otprilike 15-ak jedinica lokalne samouprave, općine i gradova, to se još uvijek nije dogodilo. Zašto? Mi nemamo pravog odgovora. Da li to znači da su svi oni drugi koji su to uradili postupili protuzakonito ili ovih 15 postupaju protuzakonito tako što ne žele provesti zakone koji su na snazi od 2003. godine? Ako je to tako, ako se na jednom relativno formalnom pravu stvaraju otpori i teškoće u provođenju ustavnoga zakona onda naravno se postavlja pitanje kako je moguće da mi uvjerimo pregovarače sa europske strane da su stvari kod kuće stvarno u redu. Druga stvar na koju bih htio upozoriti ponukan nečim što sam čuo vrlo skoro, gotovo jutros, da je nama važnije da prikupljamo podatke o tome tko su odgovorne osobe za zločine počinjene prema pripadnicima Hrvatske vojske i njemačke vojske u razdoblju od '41. do '45. na području sreza Donji Lapac, kao što čini Županijski sud u Gospiću pozivajući na razgovore ili na davanje izjava osobe koje su rođene '41. ili rođene neposredno pred 2. svjetski rat. A nije nam važno tko je 16 dana nakon završetka oluje zapalio Srb i tko je nekoliko tjedana nakon toga zapalio Donji Lapac. Nije nam važno tko je srušio spomenik u Srbu i nije nam važno tko je devastirao spomenik u Jadovnu tako da on do današnjega dana stoji devastiran. Ako mi mislimo da je to način kako ćemo mi temeljne vrijednosti Europske unije i temeljne vrijednosti vladavine prava u našoj državi promovirati i zaštićivati onda mislim da se teško varamo. Gospodine potpredsjedniče, točno je nažalost. I iz toga razloga ja izražavam zabrinutost time kako se pristupa ostvarivanju onoga što je zapisano u pregovaračkom stajalištu 23.-Pravosuđe i vladavina prava. Drugo što bih htio kazati je ovo pitanje već spomenute javne kampanje ili tzv. komunikacije sa javnošću. Nema nikakve sumnje da je neophodno da razvijamo komunikacije sa javnosti i prema javnosti kada je u pitanju i ova stvar, dakle i proces pregovora s ali to ne može biti samo sebi svrha jer će nam se vratiti kao bumerang i javnosti će se, kao što to već postaje pomalo točno, zgaditi priča o Europi umjesto da nam ta priča bude poslužena kao najočekivaniji i najpoželjniji zalogaj koji u politici trebamo odraditi. Mi moramo apsolutno izbjeći da naša komunikacijska strategija prema Europskoj uniji bude stvar za unutrašnje političke potrebe i bude stvar za pokrivanje onoga što u unutrašnjim političkim potrebama ne možemo ili nismo u mogućnosti ostvariti. Jer postoji opasnost da onda ono što ja kao zastupnik ovoga Sabora čujem na različitim mjestima u neposrednom kontaktu sa našim građanima i da kažemo nije valjda da je vama važnija Europa od Hrvatska i nije valjda važno to da ćete vi razvijati strategiju o tome kako doći do Europe, a ne kako razvijati stanje u Hrvatskoj. Iz toga razloga ja, kolegice i kolege, pozivam da se mi bavimo komunikacijskom strategijom, ali komunikacijskom strategijom koja će biti realna, a koja neće prikazivati nerealne projekcije projekcije u vezi sa onim što nas čeka u Europskoj uniji i kakvo je stanje u Europskoj uniji. U tom smislu bih također upozorio svoje kolegice i kolege, s obzirom na to što se ovih dana čini u vezi sa pitanjem ustavnim promjena. Pitanje Ustav ili Europa nije dilema i ne smije biti dilema. Ako mi nismo u stanju postići konsenzus u vezi sa pitanjem ustavnih promjena koje su neophodne Hrvatskoj, koje su nužne Hrvatskoj i koje ove stranke ovdje gotovo da su postigle onda redukcija cijeloga posla u vezi sa ustavnim promjenama samo na europsku priču potvrđuje to da mi nismo u stanju se pozabaviti onim što je od velikog interesa za Hrvatsku. A moguće je da u tim ustavnim promjenama, a ja kao član Radne grupe za izradu Prijedloga izmjena Ustava znam da je tamo bilo od godine bilo od golemog interesa za Hrvatsku prijedloga za izmjenu i dopunu Ustava i mi od toga ne smijemo odustati. Ne zato što bismo htjeli odustati od europskog procesa nego zato što je to iznimno važno za ono što ću govoriti u trećem segmentu ovoga što imam kao dio svoga obećanja. A taj treći segment odnosi se na ovo, ja se uzdam da ćemo mi naše pregovore završit do kraja godine, kao što se uzdam i sa svojim kolegicama i kolegama iz Kluba zastupnika SDSS-a učinit ćemo sve da do 2012. naša zemlja postane članica Europske unije. Međutim, ja mislim da je vrijeme da se počnemo pripremati ne za to kako će izgledati Europski parlament s nama, iako je i to dosta važno pitanje koliko će hrvatskih zastupnika sjediti u Europskom parlamentu, al to sasvim sigurno nije ključno pitanje. Ključno je pitanje šta nakon toga, šta mi kao zemlja nakon što postanemo članica, nakon što završimo pregovore očekujemo od Europske unije. Koje je naše pozicioniranje unutar Koju i kakvu politiku u zaštiti onoga što je hrvatski interes mi mislimo razviti i primijeniti kada uđemo u Europsku uniju? S obzirom na iskustvo drugih zemalja, s obzirom na naše iskustvo ja mislim da je vrijeme da o tome počnemo raspravljati. Ako ne osobito javno, onda barem u krugovima koji trebaju kreirati tu politiku za sutrašnju Hrvatsku u sutrašnjoj Europi. Ja bih više volio da o tome govorim, kolegice i kolege, nego o imaginarnih komunikacijskim strategijama koje neće popraviti stanje u Hrvatskoj, ali koje mogu kao što sam rekao ozbiljno ugroziti osjećaj prosječnog građanina Republike Hrvatske o tome čemu mi dajemo prioritet, njima ili članstvu. Iz toga razloga ove moje tri zabrinutosti želim podijeliti i želio sam podijeliti ovdje s vama i želio sam podijeliti s hrvatskom javnošću. Ja jesam proeuropski orijentiran političar, ali sa ovakvom politikom mislim da riskiramo da se proeuropsko raspoloženje u Hrvatskoj smanjuje, umjesto da se povećava. I iz toga razloga mislim i vjerujem da će Nacionalni odbor zajedno sa svim članicama i članovima i predsjednicom učiniti sve da se neki od ovih aspekata za koje ne tvrdim da sam u svima u pravu i volio bih da nisam. Ali da se neki od ovih aspekata rasprave i da pokušamo vidjeti što je to što trebamo učiniti da bismo stvari u ovim aspektima u nekom u nekom smislu popravili. Mi nismo ovdje kao Nacionalni odbor i kao Parlament samo zbog tehničke razine praćenja pregovora. Mi smo ovdje zbog njegove duboke i bitne političke filozofije. I to je smisao onoga što sam htio kazati. Naravno da su tehnički aspekti danas bitni. Ali isto tako ovaj politički ne smije biti izgubljen iz vida. Zahvaljujem. Hvala. Jedan ispravak. Gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo zastupnik Pupovac je rekao da je čuo da je nama važnije istraživati počinitelje tamo nekih zločina iz 2. svjetskog rata na području Lapca ako sam zapamtila dobro, a nije nam stalo i nije nam važno procesuirati zločine iz Domovinskog rata i utvrditi tko je te zločine počinio. Ne znam na koga je gospodin zastupnik mislio pod nama. Ali ja ću reći ako se to odnosilo možda evo na mene ili na hrvatsku Vladu ili na Hrvatsku državu, da je Hrvatskoj državi i meni važno procesuiranje svakoga zločina jednako zločin, jednako ratni zločin ne zastarijeva. Prema tome, treba procesuirati svaki zločin jednako. A to da Hrvatska nije ispunila procesuiranje ratnih zločina iz Domovinskog rata to jednostavno nije točno jer je to jedno od za otvaranje pregovora i u poglavlju 23. nepristranost i vjerodostojnost hrvatskog pravosuđa je i analiza ratnih suđenja za ratne zločine. Pa je evo tako u siječnju 2010. imamo jednu cjelovitu analizu... .../Upadica Šeks: Dobro./... ... Ministarstva pravosuđa postupaka u predmetima ratnih zločina iz kojih se točno vidi tko je i kako procesuiran u odnosu čak i na pripadnike pojedinih nacionalnosti. Hvala. lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice Nacionalnog odbora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo izvješće, ali ćete mi dozvoliti da pridodam ovoj raspravi još neke elemente koji su dijelom otvorili kolega Mimica i kolega Pupovac. Naime, kolegice i kolege, nakon što je došlo do deblokade od strane slovenske Vlade pregovori su nastavljeni, otvoreno je šest novih poglavlja, zatvoreno je deset poglavlja. Ono što nas je u Nacionalnom odboru posebno veselilo je činjenica da smo od glavnog pregovarača čuli a kasnije smo i vidjeli da je ta radna skupina počela s radom, a to je da je formirana radna skupina za izradu Nacrta ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. 16. prosinca je ona počela s radom. To je zaista jedan vrlo pozitivan pomak. Nadalje, unija prihvatila financijski paket za članstvo Hrvatske to je bio jedan dodatni vrlo pozitivan znak. Hrvatska dužna u 2012. i trinaestoj uplatiti nešto više od 600 milijuna eura. Ali Hrvatska ima mogućnost da u dvanaestoj godini povuče oko milijardu i pol eura, a godinu dana kasnije čak dvije milijarde eura. Dakako, za to treba pripremiti pripremiti odgovarajuće projekte i to je vrlo ozbiljan posao koje nas svih skupa čeka, a posebno hrvatsku Vladu. No, osim toga što smo detaljno kolegice i kolege analizirali, dakle pregovaračka stajališta Vlade, dopunjavali ih, analizirali smo sva mjerila, jasno postavljali čitanja našem pregovaračkom timu vezano uz njihovu aplikaciju, ugradnju u naše zakonodavstvo. Razmatrali smo izuzeća koje će pregovarački tim tražiti, rokove na koje će tražiti da se ta ta izuzeća primjenjuju i nesumnjivo je Nacionalni odbor dao veliki doprinos procesu približavanja Europskoj uniji. Ono što smo zatim, a vjerujem da se to odnosi i na sve vas kolege članovi Nacionalnog odbora. U našim smo klubovima stvarali atmosferu da uistinu moramo maksimalno pomoći da se uskladi i što brže uskladi i što kvalitetnije uskladi zakonodavstvo i taj smo posao ovdje svi zajedno vrlo dobro odradili. Ono o čemu bih međutim rekao nešto više riječi, odnosno više vremena posvetio je pitanje implementacije. Dakle, primjene svega onoga što smo ugradili u naše zakonodavstvo i ono o čemu je sada kolega Pupovac govorio, primjenu tih normi, primjena standarda, primjena europske filozofije u naše svakodnevno ponašanje. Kolegice i kolege, ovdje je bilo relativno malo riječi o onome što Europska komisija misli o ovom šestomjesečnom razdoblju o kojem sada u ovom trenutku raspravljamo. A isto tako nismo puno rekli ni o tome što građani misle o našem radu. To je kolega Matušić, doduše spomenuo komunikaciju sa građanima, ali ja bih u tom pravcu samo nekoliko velim minuta posvetio. Gledajte, prije svega Europska komisija što ona kaže o razdoblju koje danas razmatramo. Ona u svojim zaključcima, u izvješću o približavanju Hrvatske Europskoj uniji kaže. Prvo, potrebno je provesti reformu državne uprave i ojačati borbu protiv korupcije u sustavu državne uprave. To je nešto što ne smijemo gurati pod tepih, kod ovakvih rasprava moramo o tome otvoreno vidjeti što smo, a što nismo učinili. što se tiče pravosudne reforme Europska komisija ističe da Zakon o odabiru sudaca i državnih odvjetnika će tek biti donesen, a Europska komisija smatra da je iznimno važno da on bude dosljedno primijenjen. Treće, Europska komisija pozitivno ocjenjuje uspostavu Ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, te pozdravlja aktivnosti USKOK-a. No ipak smatra da se i dalje opaža korupcija koja prevladava u velikom broju područja. Zatim, Europska komisija spominje i pitanja manjina. O tome je govorio kolega Pupovac. Ne moram šire obrazlagati. On je to već detaljno obradio. Nadalje, Europska komisija je posebno naglasila teškoće u pristupu Haaškog tribunala tzv. topničkim dnevnicima. U pogledu ekonomskih kriterija u prvoj polovici 2009. godine kažu povećala se nezaposlenost, znamo da se to odnosilo i na drugu polovicu godine, a strukturne reforme napredovale su sporim tempom, to je ocjena Europske Komisije. Što se tiče investicijske klime, Europska Komisija kaže da ona i dalje pati zbog visokog administrativnog opterećenja. Dakle to je ono što misli međunarodna zajednica, o onom što smo uradili u prošloj godini. Što kažu naši građani? Vjerojatno svi dobivate od raznih udruga građana, raznih asocijacija pojedine primjere koje bi trebalo ovdje iznositi u tijeku ovakvih rasprava. Ja ću govoriti o onom što su mi riječki znanstvenici rekli i zamolili da ovdje kažem. Kolegice i kolege mi smo prije gotovo 4 godine privremeno zatvorili poglavlje znanost i istraživanje, to je bilo u 6. mjesecu 2006. godine, to je bilo prvo poglavlje koje smo zatvorili. Što smo učinili da implementiramo tada dogovoreno. Tada smo imali prigovor Europe da izdvajamo samo 1,1% bruto društvenog proizvoda za znanost i istraživanje, obećali smo da ćemo povećati taj iznos. Cilj je bio, daleki cilj 3% kao što to čine Šveđani, Nijemci su tu malo ispod 3% i mnogi drugi. Kolegice i kolege, mi ne da smo se približili tom cilju, mi smo smanjili izdvajanje za znanost i istraživanje na 0,9%, da bi upravo u razdoblju o kome mi raspravljamo imali dodatne ja bih rekao neugodne informacije koje su nam došle iz Ministarstva znanosti. Dozvolit ćete mi samo da nađem te dokumente pa ću vam pročitati. Najprije odluka o prekidanju sufinanciranja aktivnosti 7. okvirnog programa europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj. Ministar Fuchs potpisao je prije mjesec dana odluku s kojom stavlja izvan snage odluku o sufinanciranju aktivnosti 7. okvirnog programa europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj od 8. rujna 2008. godine i pored toga kaže odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se retroaktivno od 1. lipnja prošle godine. Dakle to je naša podrška, to je naša implementacija već zatvorenog poglavlja. Isto tako kolegice i kolege, što se dogodilo sa 2 tisuće 299 znanstvenih projekata, nacionalnih projekata koje financira Ministarstvo znanosti? Za to je potrebno temeljem ugovora koji ministar potpisuje sa izvoditeljima tih projekata, trebalo je izdvojiti 149 milijuna kuna za sve te projekte. Ministar obavještava znanstvenike da to nije moguće, jer da je u 2009. godini osigurano samo 112 milijuna kuna, a ne 149 i od 10. mjeseca prošle godine u cijelosti je prekinuto financiranje svih znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj. Da li je to podrška implementaciji već zatvorenog poglavlja znanost i istraživanje? Svakako kolegice i kolege da to nije. Da li je ministar pri tome nas obavijestio unaprijed da će prekinuti sa financiranjem? Da li smo raskinuli ugovore? Ne. Nikakva obavijest nije stigla, ugovori nisu raskinuti. Pitam se što ministar očekuje od znanstvenika, ne financira ih, a ugovorom ih je obvezao da realiziraju to, to, to i to kroz razdoblje na koje je sklopljen taj ugovor. Prema tome, ovo nije europski način ponašanja, ovo nije prihvatljivo, i ovdje se dakako ovim primjerom pokazuje koliko mi ozbiljno mislimo implementirati europske standarde i norme u naš svakodnevni rad. Drugi primjer koji mogu ovdje ukratko iznijeti, iako bi možda, evo samo završio da imamo usporedbu. Spomenuo sam 149 milijuna koje je potrebno za financiranje 2 tisuće 299 projekata u kojima sudjeluje otprilike 10 tisuća hrvatskih znanstvenika. Pazite, samo za mirovne projekte, mi ovdje kolegice i kolege digli smo ruku da izdvajamo preko 400 milijuna kuna, za 400 naših vojnika primarno u Afganistanu. Dakle skoro 3 puta više nego što je potrebno za sve znanstvene projekte u Hrvatskoj. Dakle koji su nam to prioriteti. A kada bih vas malo prisjetio koliko su koštale one sportske dvorane za svjetsko rukometno prvenstvo, taj iznos je dostatan bio za financiranje svih projekata u Hrvatskoj na razdoblje od 50 godina, ali nam to nije bio prioritet. Vratit ću se na izvješće Europske Komisije gdje kažu da su strukturne reforme napredovale sporim tempom. Prije dva dana sam u Rijeci sudjelovao u jednoj raspravi sa ljudima iz 3. maja i uglednim gospodarstvenicima iz Primorsko-goranske županije, i tad sam čuo nešto što me uistinu iznenadilo. Uprava 3. maja je davne '89., '90. godine pripremila bila jedan detaljan plan privatizacije brodogradnje, 3. maja. Od tada do danas smijenjeno je ja mislim 10, 12, 14 ravnatelja, direktora 3. maja. Nitko nikada nije izvukao taj dokument, stavio ga na stol ministru gospodarstva, Vladi i rekao idemo odavde početi, 10 godina Europa kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju upozorava restrukturirajte brodogradnju, restrukturirajte brodogradnju. Nikada nitko ništa nije napravio, osim što smo smjenjivali ravnatelje i krpali rupe. To kolegice i kolege nije europski način ponašanja, ako tako nastavimo slažem se sa kolegom Pupovcem onda uistinu nećemo postići ono zbog čega želimo ući u Europu. Meni je svejedno da li ćemo ući godinu prije ili kasnije, ali mi nije svejedno kada ćemo početi primjenjivati te standarde, te norme i tu europsku filozofiju u našem svakodnevnom radu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10 i 57 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine je zapravo obuhvatila jedan široki raspon, široku lepezu tema koje su ovdje govornici prije mene iznijeli. Da ne kažem od Lapca do ulaganja u znanost u RH i sve do Bruxellesa. Jasno da je vrlo bitno da u raspravi istaknemo da je značajna usporednica između traženoga u pregovorima sa EU, zatim onoga zatim onoga što je postignuto u pregovorima sa EU, ali i onoga što je primijenjeno ili implementirano, kako je netko reče ovdje, a u svezi naših postupaka, naših razmišljanja i primjene standarda EU u RH. U izvješću Nacionalnog odbora je razvidno da su još ostala neotvorena 3 pregovaračka poglavlja. zatvoreno ili privremeno zatvoreno 18 poglavlja, da je i dalje otvoreno još 12 poglavlja. Ovo je izvješće, dakle u dodatku ovoga izvješća, je ovo drugo, da kažem izvješće, dakle iz travnja 2009. godine. Izvješće iz prosinca, ili na kraju prosinca ili po novoj godini ove 2010., dakle nije isto. Stanje nije isto u tom izvješću i stanje u travnju 2009. godine iako će Nacionalni odbor podnijeti novo izvješće nakon

i ono što je preostalo zato što je ovom dodatku izvješća dodano i ovo iz travnja 2009. godine iako je predmet današnje rasprave, dakle razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine? Valjda zbog utiska, zbog dojmova da smo znatno uznapredovali u tome. Iako postoje kočnice koje su svima jasne, svima znane i zbog kojih je usporen pristup Hrvatske EU. Kada govorimo o zatvorenim, pardon, o poglavljima koja su preostala za otvaranje, onda se to vidi da je to vanjska, sigurnosna i obrambena politika u kojoj Slovenija igra glavnu ulogu. Unatoč tome što je u Hrvatskom saboru usvojen arbitražni sporazum, unatoč tome što je Hrvatska vlada odbila mogućnost referenduma u RH po tom pitanju gdje su standardi 500 tisuća potpisa, a u Sloveniji je ostavljena mogućnost referenduma i referendumskog odlučivanja, Slovenija dakle i dalje zapravo blokira ovo poglavlje. Najvjerojatnije do odluke arbitražnog suda a taj će biti onakav kako smo sami ovdje donijeli odluku, onako kako je gospodin Kajin i rekao, zaista je nazvao to Piranski zaljev, a ne Savudrijska vala. Sve je izrečeno samim imenom te morske površine. Pravosuđe i temeljna prava, vezano je otvaranje i zatvaranje poglavlja vezane su uz izvješća haškog tužitelja, prije svega, pa onda i nekih i još drugih čimbenika. Ali prije svega od izvješća haškog tužioca. I jučer, prekjučer sam čuo izvješće haškog tužitelja da još uvijek topnički dnevnici nisu potpuni i da i dalje ta stvar stoji. Zanimljivo je da je po onoj, a ne znam, bosanskoj ili hrvatskoj, kadija te tuži, kadija te sudi, da je haški tužitelj odgovoran za izvješće i za davanje zelenog svjetla, ne haški sud, haški tužitelj koji prikuplja dokaze i mi mu ih moramo dati da bi se tužila Hrvatska. Vrlo je to zanimljiv slučaj i vrlo zanimljiv zaključak da je tužiteljstvo to, dakle ono koje prikuplja dokaze koji se moraju podastrijeti da bi se potvrdila optužnica. Upravo tako, kadija te tuži, kadija te sudi. I tako je to i sa našim otvaranjem Poglavlja pravosuđe i temeljna prava. Uz to, dakle onaj drugi čimbenik je jasno korupcija koja ne jenjava kako je sama Europska komisija navela u svom izvješću. Ovi slučajevi koji su evo, da kažem, koji pune novinske stupce su evo tako da kažem, neću reći paravan, ali možda jedan tek početak, jedan vrh ledene sante koji je u Hrvatskoj još devet desetina ispod morske površine koliko toga ima. I zato 2012. godina, ja neću ulaziti u ocjene, znam da će ovdje biti ispravaka, je vrlo optimistična godina za gospođu predsjednicu Nacionalnog odbora i za ove koji su, klub HDZ-a, gospodina Matošića i zaista je za mene novina jer smo uvijek, vrlo često ovdje govorili da je to naj, da kažem, jedan od maksimalnih učinaka Hrvatske vlade i u pregovorima s EU 2013. godina. Evo, vidim da je sad 2012. godina ta koja se spominje sada u ovome. Nadalje, treće poglavlje koje još nije otvoreno,a to je Poglavlje o tržišnom natjecanju. Zapravo prevedeno drugim riječima brodogradnja koja je, koja je, evo da kažem, jedan kamen spoticanja u koju je uloženo za restrukturiranje, kako se to lijepo zove, milijarde kuna pa i eura u proteklih 10, 12 godina, a situacija je takva kakva je. Dobro je netko primijetio ovdje da moramo naći mjeru između onoga što su europski činovnički propisi koji su jedinstveni za cijelu Europu i onoga što je hrvatski specifikum. Što je, dakle što je hrvatska posebnost. I mislim da u pregovaračkom procesu ima prostora da Hrvatska istakne, pa i nametne ako ne tu cijelu svoju posebnost u pregovorima, barem dio. Kao što su to činile i druge zemlje koje su pristupile Europskoj uniji posebice Poljska itd. Kada pogledamo otvorena pregovaračka poglavlja, onda nalazim broj 22. poglavlje Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Dakle, radi se o regionalnoj politici a u Izvješću Nacionalnog odbora o tom poglavlju dakle, poglavlje 22. piše da u radu do 1. srpnja do 31. prosinca Nacionalni odbor nije raspravljao niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose, dakle poglavlje o regionalnoj politici. Nadalje, u prošloj raspravi kada je bilo Izvješće za proteklih 6 mjeseci, govorio sam o tome, čak sam pitao predsjednicu Nacionalnog odbora poznaje li ona, ili zna li ona platformu Hrvatske u poglavlju o poljoprivredi, dakle u pregovorima sa Europskom unijom, rekla je da ne zna, tako ste izjavili. Koliko danas smo pametniji i koliko danas znamo, da znamo li išta više o platformi, o polazišnim osnovama Hrvatske u poglavlju o poljoprivredi, a to se Slavonije i Baranje posebno tiče. To posebno utječe na Hrvatskog seljaka, dakle ne samo u Slavoniji i Baranji nego i šire. Zbog čega se u javnosti, zbog čega ne postoji tzv. Kako to političari vole reći transparentnost, pa da javnost se upozna, da postoji jedan širi širi okvir, način, kako pristupiti, kako objasniti građanima Republike Hrvatske što se u pojedinom poglavlju pregovora i koja su to polazišne osnove Republike Hrvatske, kako bi oni bili upućeni, kako bi znali, kako bi kako netko reče proeuropsko mišljenje postojalo sve jače, a ono obrnuto, dakle anti europsko sve slabije. I onda se pitamo zbog čega se slažu ili pripremaju Ustavne promjene. Posebice članka čini mi se gospodine Šeks 141. Ustava Republike Hrvatske u kojemu jasno piše kakav odaziv i koliko birača, glasača mora svoj pristanak za, svoje za za ulazak Hrvatske u Europsku uniju i pristupanje nekoj zajednici država ili udruživanje s nekom drugom državom, pa onda idemo na smanjenje toga cenzusa da ide na prijedlog na samo polovicu onih koji budu izišli na referendum, čemu to, ako je to tako sve lijepo u Europi i mi se ne bojimo, želimo toliko u Europu. Ja ponovno postavljam pitanje zbog čega smanjivanje toga cenzusa. Pa zar ne hrlimo tamo, zar cijeli naš narod nije sretan što idemo u to će biti plebiscitarno da, zar ne? Ili je samo uspjeh ove Vlade ulazak u NATO Pakt i eventualno završeni pregovori sa Europskom unijom i to je sve što se može svrstati da tako kažem, u pozitivu ove Vlade. Dokle su dospjeli građani, dokle je dospio standard građana, je li to jedino što ova Vlada cilja, je li to jedino što ova Vlada ima kao argument na kako netko reče, izborima koji bi trebali biti nakon veljače 2011. godine. Što je prioritet, što je prvenstvo, standard građana, život građana, životni standard, uvjeti života građana ili pak činjenica da smo mi pristupili ili završili pregovore sa Europskom unijom, Slovenskim? Pa čemu uopće ta forma ako nema u ovoj državi sadržaja, ako nam mladi odlaze u inozemstvo trbuhom za kruhom, ako ova država ostaje bez najboljeg dijela svoga stanovništva. Nisam euroskeptik, nisam dakle ali prije svega sam eurorealist. Zbog toga mislim da i građanstvo ima pravo znati što se pregovara, kako se pregovara i koji su to uvjeti koje Hrvatska treba ispunjavati na svojem putu prema Europskoj uniji da ne uđe ponižena i na koljenima, nego ponosna kakva je uvijek bila, dio Europe, Europska Hrvatska. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Nacionalnog odbora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Europskom unijom idu u dobrom smjeru, prema ovom Izvješću koje pokriva razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine zatvoreni su pregovori u 17. poglavlja. Od prekjučerašnje konferencije o pristupanju Europskoj uniji u Bruxellesu zatvoreno je još jedno poglavlje, sloboda kretanja roba, veoma bitno poglavlje, jedan od kamena temeljaca unutarnjeg tržišta u kojem su postojala četiri mjerila za zatvaranje i čime je broj zatvorenih poglavlja povećan na 18. Ohrabruje i najavljena mogućnost održavanja još jedne konferencije o pristupanju Europskoj uniji tijekom svibnja mjeseca ove godine. Što se tiče dinamike pregovora otvaranja još neotvorenih poglavlja, i zatvaranje onih otvorenih, radi Hrvatske javnosti i nas samih važno je reči da je Hrvatska spremna na otvaranje i zatvaranje svih rokova u vrlo kratkim rokovima ali i to da se radi o pregovorima, te da je kod svakog pregovaranja radi volje, da se radi o volji oba partnera u pregovaračkom postupku. Također što se tiče pregovora o često u javnosti i medijima spominjanog poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava, važno je istaći da je to pregovaračko stajalište usvojeno. Međutim, isto tako da će o njegovom otvaranju, odnosno zatvaranju odlučiti politička volja pojedinih država članica koje svoje stajalište o tom poglavlju temelje na izvješću haškog tužitelja Sergea Brammertza. Bez obzira na stajalište suda i na činjenicu da je tužiteljstvo samo jedna stranka u postupku. Ipak valja istaći odlučnost i predanost predsjednice Vlada Republike Hrvatske u ovim pregovorima i strateškom nacionalnom cilju ulaska naše države u Europsku uniju. I upravo između ostalog i radi toga pregovori su odblokirani i napreduju. Ne želim se ovdje više doticati nedavne slovenske blokade i napora koje je učinila hrvatska strana u njezinome otklanjanju. Međutim, želim na ovom mjestu u ime Hrvatske seljačke stranke izraziti zadovoljstvo ratifikacijom arbitražnog sporazuma o granici u Slovenskom parlamentu kao i uvjerenost da će skorašnji narodni referendum u Sloveniji potvrditi želju slovenskog naroda za prijateljskim i dobrosusjedskim odnosima s Republikom Hrvatskom i našim narodom. Sabor je odradio veliki dio svojih obaveza vezano uz europsko zakonodavstvo i nije bilo mjesto zastoja procesa u približavanju Vjerujemo da ćemo mi svoje obaveze odraditi uspješno i do kraja i time omogućiti završetak pregovaračkih procesa. Vjerujemo da ćemo učiniti sve potrebno u cilju prilagodbe Sabora za nove uvjete djelovanja sukladno obavezama proizašlih iz Lisabonskog ugovora. Posebno u ime Hrvatske seljačke stranke želim pohvaliti rad glavnog pregovarača i njegovog tima, bez čije predanosti pregovarački proces ne bi bio niti moguć. Podržavamo i namjeru izrade strategije nastupa Nacionalnog odbora prema parlamentima zemlja članica Europske unije, kao i prema Europskom parlamentu u cilju potvrđivanja našeg ugovora o pristupanju da se on provede što je brže i jednostavnije moguće. Podržavamo i smatramo da je potrebno ojačati komunikaciju sa građanima, sukladno komunikacijskoj strategiji, a sve radi informiranja hrvatske javnosti o Europskoj uniji i našim pripremama za naše članstvo. Posebno naglašavamo i ukazujemo na potrebu informiranja o postupcima vezanim za naše pripreme i unutarnje uređenje Republike Hrvatske. Ulazak naše zemlje u Europsku uniju je nakon stvaranja moderne demokratske Hrvatske suverene države na kraju prošlog stoljeća i ulaska u Sjeverozapadni savez 1. travnja prošle godine najvažniji događaj hrvatske suvremene povijesti. tog strateškog cilja u najskorije vrijeme možemo doći samo zajedničkim zalaganjem svih relevantnih čimbenika u Republici Hrvatskoj. Pozivajući na to jedinstvo u svakodnevnom radu i djelovanju, želim istaći da će Hrvatska seljačka stranka podržati Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Predsjednica Nacionalnog odbora gospođa Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem zaista svim

To nije tako često ali zaista pomaže u ovom slučaju. Zahvaljujem se naravno i svim članicama i članovima Nacionalnog odbora koji su radili na ovoj temi budući da je to ja bih rekla nakon Domovinskog rata zapravo prvi politički konsenzus koji mi imamo u Hrvatskoj i svi koji sudjeluju u radu Nacionalnog odbora održavaju taj politički konsenzus koji je za nas novo iskustvo i po mom mišljenju oblik i manifestacija ipak izvjesnog političkog sazrijevanja. Nekoliko stvari na koje je upozoreno u raspravi, ovo što je zadnje kolega Grčić u ime kluba HSS-a rekao, reći ću prvo zato što i u smislu nekakve isprike. Naime, kako je ova zadnja tablica koju smo vam priložili došla prije jučerašnjeg dana u proceduru, mi smo upozorili, na kraju se to nije dogodilo. Onda poglavlje 1. je ovdje je u otvorenim, a ne zatvorenim pregovaračkim poglavljima, dakle Sloboda kretanja rova. Pa je situacija zaista takva da je 12 otvoreno, a ne zatvorenih poglavlja, 18 otvorenih i zatvorenih i 3 još neotvorena. još neotvorena. Dakle, Sloboda kretanja roba iz poglavlja otvorena ide u poglavlja zatvorena ide nakon jučerašnjeg dana. E sada nekoliko stvari na koje su sudionici u raspravi upozorili. Prvo vezano na komunikaciju rezultata pregovora javnosti. Naravno da činjenica da raspravljamo sada u travnju nas stalno nekako dovodi u napast da raspravljamo o onome što je sada, a ne o razdoblju za koje je ovo izvješće i to je prirodno i dobro. Samo upozoravam da je u izvješću napisano ono što je naprosto pokriveno tim izvješće, dakle 1. srpanj do 31. prosinac 2009. Komunikacija s javnošću nekoliko ljudi je to u raspravi spomenulo, to je zaista problem. Mi se s tim problemom moramo suočiti i sadržajno i metodološki. Dakle koje su ključne stvari koje treba komunicirati javnosti i koji jedan način. Jedno od stvari o kojima se do sada nije govorilo, a spomenula sam to da smo to pripremili u Nacionalnom odboru i stoji vam svima na raspolaganju, a uključit ćemo u sljedeći izvještaj za ovo šestomjesečno razdoblje, je po svim poglavljima ono što smo tražili i ono što smo dobili, u onim poglavljima gdje su pregovori privremeno zatvoreni ili okončani. Koliko ćemo uspjeti u pojedinim stvarima, ovisi zaista o našoj sposobnosti da se pripremimo, odnosno sposobnosti Vlade da pripremi zemlju za ono što nas čeka u tom pogledu. nijedna od tih stvari nije sama po sebi pozitivna ili negativna. Pozitivna je onoliko koliko uspijemo iskoristiti date okolnosti, a negativna je onoliko koliko ih ne uspijemo iskoristiti. Dakle, koliko uspijemo sve od tih stvari mogu se upotrijebit za dobrobit zemlje i za razvoj zemlje, a naravno mogu biti i štetne ili u najmanju ruku neiskorištene pa onda samim tim nismo iskoristili nešto što nam je bila šansa. Ovi fondovi koji nam stoje na raspolaganju u financijskoj omotnici za 2012., 2013. prije sljedećeg proračunskog razdoblja u Mi tu možemo ispasti neto platiša kao što je bilo za Bugarsku slučaj u jednoj godini ili možemo profitirati. Ali to zaista ne ovisi o Europskoj uniji, ovisi o našoj sposobnosti da iskoristimo tu situaciju. Dakle, sami po sebi, da li će neke posljedice biti pozitivne ili negativne se ne može odredit neovisno o tome da li smo mi pripremljeni i kako smo se za to pripremili. I zato je važno su očiti se i ne prikrivati, suočiti se dakle sa stvarnim stanjem kakvo će nastupiti trenutkom našeg ulaska ili našeg punopravnog članstva u Europskoj uniji da bi se pripremili. Mislim da sam već više puta spomenula onaj slučaj što se brodogradnje tiče. Nije smisleno, nije razumno tvrditi da u brodogradnji nitko neće izgubit posao. Hoće. Ali istovremeno postoji preko milijardu eura u tim fondovima '12. i '13. za kreiranje novih radnih mjesta. Treba se usmjeriti u projekte koji se mogu financirat iz tih fondova da se ljudima osigura prekvalifikacija za ona radna mjesta koja se mogu tim sredstvima otvoriti, dakle da se osigura normalna tranzicija iz jednog stanja brodogradnje u drugo. Puno je korisnije suočiti se s tim činjenicama i počet raditi na načinu ili strategijama pozitivnog rješavanja te situacije nego se pravit da to ne postoji i onda se suočit sa situacijom kad bude prekasno i i neće projekti bit gotovi na vrijeme. Priprema Hrvatskog sabora za članstvo. Govoreno je nešto, to je jedna tema koja će svakako raspravit na Nacionalnom odboru ovaj semestar, ovo šestomjesečno razdoblje. Nakon ove godine je počeo taj projekt i to je neobično važna tema. To će se svakako raspravit na Nacionalnom odboru. Možda ne bi bilo loše da se jedanput i na plenarnoj sjednici Parlamenta o tome kaže jer su tu u prvom redu govori o odnosi Hrvatskoga sabora i hrvatske Vlade kada Hrvatska postane članicom Europske unije gdje će ju u europskim institucijama predstavljati samo članovi hrvatske Vlade, a ne predstavnici Hrvatskoga parlamenta i naravno zastupnici u Europskom parlamentu koji će biti izabrani na općim izborima, ali neće biti zastupnici i u Hrvatskom parlamentu. Efikasnost u komunikaciji Europske s građanima, ponavljam za nas izrazito važna, jedna od prvih stvari po mom mišljenju koja naša zadaća je demistifikacija Europske unije, odnosno pretvaranje Europske unije i cijelog članstva u nešto što je normalno, upotrebljivo, prepoznatljivo kao neka korist i upotrebljivo za svakog čovjeka. To je izrazito važno za nas. Nacionalni odbor će u svom okviru u tom pogledu pokazat jedan slovački film i pozvat ćemo sve zastupnike, dokumentarni film o tri predstavnika jednog sela u Slovačkoj koji odlaze lobirati u Bruxelles za projekt u svom selu. Upravo u svrhu demistifikacije toga što znači Europska unija, da to nije nešto samo o čemu se razgovara u kraticama na nerazumljivi način nego je nešto što je upotrebljivo, opipljivo, prepoznatljivo za svakodnevni život ljudi. Mi imamo u Hrvatskoj primjera gdje su pojedine općine i gradovi već vrlo uspješno koristili europska sredstva za svoj vlastiti razvoj. To je nešto što je upotrebljivo, naravno i tamo gdje se poboljšava funkcioniranje naših institucija je također nešto što treba ljudima pokazat i nama samima pokazat. o Europskoj uniji mislimo kao o nečemu vrlo apstraktnom i teško to povezujemo sa realnim, svakodnevnim životom i to nam treba biti po mom mišljenju ideja vodilje. U tom pravcu svakako će i Nacionalni odbor pokrenuti inicijativu u tome kako komunicirati Europu građanima. I konačno istina je mislim da je to, ako mi dozvolite još pola minuta, kolega Grubišić rekao, istina je da se se smatra jednom od ključnih opasnosti po završavanje naših pregovora što se europske strane tiče, a to sam između ostalog i u jednom dosta iscrpnom razgovoru s novim povjerenikom za proširenje, gospodinom Fileom također dobila tu informaciju da jedna od ključnih opasnosti za okončanje pregovora je izvješće tužitelja Brammertza, odnosno suradnja s haškim tribunalom. Ne zato što bi tužitelj Brammertz mogao na to utjecat nego zato što su zemlje članice, određene da će to koristit kao kriterij. To je u velikoj mjeri politički problem, ali mi ulazimo u jednu političku asocijaciju, prema tome moramo i političkim instrumentima funkcionirati da bi riješili prepreke koje nam se postavljaju. Dakle, to je nešto što je bitno, po mom mišljenju nešto u što se Nacionalni odbor također treba uključiti, pa i Hrvatski parlament uključiti, ali činjenica da je to prepreka izvana ne treba nam zatvorit oči pred onim što je za nas bitno, a to je početak, u tom implementacije reforme, dakle primjene, provedbe reforme pravosuđa i novog načina selekcije i napredovanja sudaca po objektivnim kriterijima, a ne arbitražnim sudovima. To je za nas ključno i tu naši kriteriji moraju biti viši od europskih, jer to je svrha cijelog procesa. Hvala još jednom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo predsjednice Nacionalnog odbora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Podržavam Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine, međutim moram ovdje istaknuti posebnu zabrinutost glede poglavlja 23., poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima. Neotvaranje ovog poglavlja, dakle pokazuje bez obzira na političke ocjene i ovo što je rekla gospođa predsjednica koji je glavni razlog, ali nije samo taj. To dobro vi građani u Hrvatskoj znamo. Naime, to poglavlje pravosuđa i ljudskih prava kao klin zabilo se u kola koja bi nas trebala odvesti ka Europi. To je jedan ozbiljan problem, a tim ozbiljnijim je ne samo sa onim autonomnim problemima koje pravosuđe ima u Hrvatskoj na žalost i u mnogim zemljama i gotovo besprijekorne demokracije pravosuđa postaje glavni problem. To za nas nije opravdanje nego upozorenje da još većim pozorom i opreznošću moramo vidjeti što u toj reformi ne valja, a koje su stvari koje se trebaju osnažiti. U tom smislu provođenje reformskih zahvata više od bilo koje normative ili izmjene zakona važan je odnos vlasti prema neovisnom pravosuđu. Taj odnos vlasti i Vlade prema pravosuđu u zadnje vrijeme i zadnjih godina, a pogotovo u zadnje vrijeme je zabrinjavajući. Odnos kakav ima vlast preko svojih posebnih nekih agentura što je još opasnije iskazao je šef jedne obavještajne agencije, Operativno-tehničkog centra za nadzor komunikacija kada je svim općinskim i županijskim sudovima mimo znanja zobilazeći Vrhovni sud i njegovog predsjednika izvolio dati naputak kako se imaju sudovi ponašati. Radilo se tu o konkretnom slučaju kako bi sudovi kad odobre određene naloge trebali to molim vas tom gospodinu da on ima uvida u to obavještavati obavještavati dakle njega kao šefa jedne obavještajne agencije, agentura. Gospođa premijerka nije reagirala na to. Vlada nije reagirala na to. Smatram da je to jedan od najozbiljnijih napada na neovisnost pravosuđa. Kakva je to poruka onda ostalim tijelima i javne uprave i bilo kome drugom pa čak i samoj policiji da se odnosi na pravosuđe. To je jedan takav udarac od kojeg ćemo se mi teško, teško oporaviti. Hoće li takvo jedno postupanje doprinijeti samosvijesti sudaca i pravosuđa u cjelini. Ocijenite sami. Dakle, zaključak se nameće sam od sebe. Dakle, gospođa premijerka nije reagirala na ovo što znači da se ona s tim slaže da u tome ne vidi ništa sporno, ništa zazorno. Pa onda kad je tomu tako, ne bi li se što prije otvorilo poglavlje 23. o pravosuđu i ljudskim pravima, pa da ona lijepo kopiju tog naputka uputi Europskoj komisiji da vidi kako se ovdje vlast odnosi prema pravosuđu. Možda će to onda ubrzati otvaranje tog poglavlja. To je mislim jedno ozbiljno pitanje, ali o tome vlast šuti. I tako su se onda stvari i dalje raspojasale. Dakle, ako se ne reagira na ovome oštro stvari će ići, ta kola će krenuti nizbrdo, a jedva se drže da ne odu nizbrdo. Naime, odnos izvršne vlasti, a ovdje ću spomenuti u ovom kontekstu pravosuđa koji nužno moraju surađivati odnos redarstvenih vlasti. U novom konceptu Zakona o kaznenom postupku kad smo državnom odvjetniku upravo dali velike ovlasti ne bi li se postupak, pogotovo kazneni postupak što prije ubrzao. Dali smo mu veliku odgovornost. Ima obvezujuće naloge prema policiji. Ali policija ne treba odgovarati za to, jer ova vlast nije imala snage dio svojih redarstvenih snaga staviti pod kontrolu državnog odvjetništva. Jer je logično u svim tim konceptima koji imaju identičan koncept redarstvene snage, policija u tom segmentu odgovara državnom odvjetništvu. Tako je u Italiji, tako je u Njemačkoj, tako je u svim zemljama, ali kod nas ne. I što se onda događa? Jedna normalna posljedica nenormalnog stanja je činjenica ta da se policija i to onaj čelni dio stavio u službu da ocjenjuje odluke državnog odvjetništva. To nije bilo jedanput. To je bilo nekoliko puta, a da sada ne spominjemo naloge koje je izdavao bivši premijer. To je već završena priča. Ali očito da je ta navada, ti običaji da su ostali, da su se još rasplamsali. Dakle, njemački Ustavni sud u pogledu Zakona o obavještajnoj zajednici itekako reagira bez obzira na nekakvu direktivu Europske unije a mi te odredbe također imamo u našem Zakonu o obavještajnoj zajednici da mogu svi imati, odnosno evidentirati sve telefonske pozive, sve mailove, sve faxove građana smatrajući da je time grubo narušena privatnost građana. Iako je ta norma ušla pod opravdanjem Europske direktive. Tako je reagirao njemački Ustavni sud, a nama to nije bilo dovoljno i naredio je da se sve te baze podataka o takvim evidencijama istog trenutka unište, a imali su obvezu šest mjeseci, a mi imamo, mi smo odmah da budemo veći pape od Pape ugradili u naše zakonodavstvo da se ti podaci čuvaju i godinu dana. A zašto ja ovo spominjem? Zato što problem ljudskih prava sa ovim poglavljem 23. je ozbiljno ugrožen. Dakle, ne samo Europska komisija koja o tome govori, nego jedan američki State Department govori o zabrinjavajućoj razini ljudskih prava u Hrvatskoj. I to je to poglavlje. Često ćemo čuti od vladajućih da neki zakoni koji se ovdje predlažu, koji dolaze pred nama i s time bih se složila da ih ne donosimo zato, da ne usklađujemo i ne trošimo novac poreskih obveznika na neko puko usklađivanje što nešto moramo napraviti, nego se moramo prije svega tako i ponašati. Ali uvijek istaknemo, uvijek vladajući prezentirajući zakonske prijedloge ističu da to ne radimo radi Europske unije nego radi nas samih. E pa vidite i ono što je kolega Pupovac dobro istaknuo pitanja koja se i sada nameću u zadnje vrijeme kod ove aktualnosti uz promjene Ustava, Europa ili Ustav to je lažna dilema. Takve dileme nema. Neke stvari moraju se riješiti i ovdje. Nisu naši građani manje važni nego ona elita koja će ih odvesti tamo i izručiti nemilosrdno i nezaštićene kapital. Dakle, to su ta ljudska prava i posebno apostrofiram kakva im je zaštita. Ovo ljudi moramo ovdje ozbiljno shvatiti. To nikome ne ide u prilog. Nitko od od nas ako se nađe pa i u nekoj običnoj građanskoj parnici pred sudom ne bi volio da policija ocjenjuje kako je taj postupak, što je s tim postupkom odlučilo državno odvjetništvo ili kasnije sud. To se u Hrvatskoj događa i na to nitko živ ne reagira. Molim da se o tome itekako povede računa radi interesa upravo zaštite ljudskih prava i elementarnih prava. Na kraju krajeva neovisnost pravosuđa ne postoji radi sudaca, nego postoje radi građana. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo tu je bilo cijeli, cijeli niz netočnih navoda, ali ja ću samo ispraviti jedan, a odnosi se na to da je rečeno da se od tog teškog udarca nećemo nikako nikako oporaviti i da to priječi naš ulazak u Europsku uniju i ispunjavanje mjerila u poglavlju 23., a radi se o naputku koji je izdao čelnik tehničkog operativnog centra, tehničkom naputku koji je izdan prema sudovima, a u smislu traženja razgovora. Dakle ovdje se radi o jednoj nespretnosti, zaista pripadnika izvršne vlasti prema sudovima na koju je odmah reagirao predsjednik Vrhovnoga suda i Ministarstvo pravosuđa sa upozorbom prema izvršnoj vlasti, čelnik se odmah ispričao, povukao je taj naputak i ovaj problem komunikacije na tehničkoj razini rješava se trenutno u Ministarstvu pravosuđa, osnovana je radna skupina, prema tome tu nikakvih posljedica i nikakvog neoporavka neće biti. Hvala.

oko pravosuđa i temeljnih prava, odnosno poglavlja 23. mislim da je sasvim u pravu i da je loše što to poglavlje nije otvoreno, podsjetio bih na neke korupcijske afere koje su kod nas bile, podsjetio bih na to da su se promijenile zakonske odredbe u odnosu na državnog odvjetnika, ali isto tako da su ostale nerazriješene neke situacije. Ovo pitanja odnosa policije i državnog odvjetnika, pitanje koje je došlo na najgori mogući način kako je prije bilo regulirano u zakonu do izražaja je upravo u aferi brodosplit, pa i sa ovim novim izmjenama ostaju neki upiti, neke nejasnoće, zatim uloga obavještajne zajednice i njezinih prava na evidentiranje naših razgovora, mailova, sms-ova, itd., stavlja nas pred pitanje da li su nam ugrožena osnovna temeljna ljudska prava i da li je dilema, kao što je rekla kolegica Ingrid Europa ili prihvaćanje nekih prijedloga, prava, prava dilema, mislim da ćemo u Europu najbolje ući kad prije svega uredimo zakonsku regulativu ovdje u Hrvatskoj tako da ne bude na štetu građana. Marinović, Ingrid (SDP)** Ponovit ću kolega Jurjeviću što je u biti, osim ove normative važno i što je najvažnije. Politička klima u kojoj se moraju provoditi ovi zakoni koje ovdje donosimo. Spomenuli ste i borbu protiv korupcije i kako ona teče. Kod nas svaki mali gospodarstvenik koji se usudi, koji se osnaži prijaviti slučaj korupcije završava tako da mu dođe sutradan financijska policija ili poreska uprava. I to je naša borba protiv korupcije. Kakva je to poruka? A u Njemačkoj kada se vodi ovaj veliki, još uvijek je u tijeku veliki postupak protiv jedne skupine njemačkih menadžera za insajdera koji je otkrio tu situaciju kao zviždača njemačke vlasti su dale 6 milijuna eura koji je otkrio gdje su otišli novci, na kojim tajnim računima i na kojim otocima, u off shore tim kompanijama. na takav način vlast manifestira da li joj je zaista do nečega stalo. A kod nas svaki prijavljivač ako nema vlastitu tvrtku koja mu onda propadne, ako se radi o kojem službeniku, ode na službenički sud, u najgorem, odnosno u najbolje slučaju za njega proglase ga neuračunljivim. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice Nacionalnog odbora, državni tajniče. Evo htjela bih i ja dati doprinos ovoj raspravi o tijeku pregovora. svakom slučaju pridružujem se onima koji kažu, a i ja dijelim to mišljenje da je pohvalno da se sve odluke Nacionalnog odbora donose konsenzusom i u dobroj atmosferi. Ono što je važno naglasiti to je dinamika pregovora, bez obzira što smo danas čuli čak i u ime mnogih nekoliko klubova da je, da nam je svejedno kada ćemo ući u Europsku uniju, a da nam je puno važnije da živimo europsku filozofiju, ja bih rekla da nam je važno jedno i drugo i da se postavlja pitanje već od 2004. godine kada smo isto bili skloni misleći da ćemo brže ovaj proces raditi, da nam je kvaliteta važnija od brzine, međutim sada kad je već 5 godina prošlo od kad smo otvorili pregovore, mislim da se nameće i pitanje dinamike. Nije nam baš svejedno hoće li se pregovori i nakon 9 godina završiti i hoćemo li nakon 9 godina, znači 2011., krajem, početkom 2012. ući u Činjenica je da smo prihvatii obveze i prema Europi, a i sami prema sebi oko preustroja brodogradilišta ili eventualno privatizacije, oko reforme državne uprave, naravno da želimo imati što veću spremnost za korištenje europskih fondova, a i sigurnost i stabilizacija u regiji i regionalna politika je također važna i sve su to preduvjeti oko završetka pregovora. Nemojmo smetnuti s uma u kojoj situaciji ove pregovore vršimo. Tu je i svjetska ekonomska kriza i financijska kriza, a i klimatske promjene nisu za odbaciti, premda u ovom trenutku možda mislimo da nam to nije važno. Očito je iz svega da ćemo biti pripremljeniji od ostalih država, od ostalih zemalja koje su ušle posebice posljednje dvije zemlje, zbog načina kako vršimo pregovore, zbog mjerila, zbog svega onoga što Hrvatska mora ispuniti i zbog novih pravila koja su uvedena za Hrvatsku. I to je pohvalno, to je dobro i mislim da je to dobro najprije za Hrvatsku, a sigurno i za Europsku uniju. Veliki posao su odradili i Vlada i Sabor i naravno Nacionalni odbor i treba izreći pohvale. Naravno i našem pregovaračkom timu i Uredu glavnog pregovarača jer je veliki posao odrađen i ja vjerujem da će on ići dinamikom koju smo si zadali. Evo, već je završila ova travanjska međuvladina konferencija. Činjenica je da nismo uspjeli otvoriti nova poglavlja, ali vjerujem da će se to dogoditi u lipnju kada će biti na ministarskoj razini konferencija, zatim, čekamo sljedeću međuvladinu konferenciju u srpnju. Zatim, najesen se nadamo jednoj ili više međuvladinih konferencija, a čuli smo da su i Španjolci kazali da će održati što je moguće više sastanaka bilo međuvladinih konferencija na ovoj ili onoj razini kako bi se pregovori ubrzali i završili. Nadamo se u kasnoj jeseni ako ne početkom sljedeće godine, potpisivanju pristupnog ugovora, slanju naših hrvatskih promatrača u Europski parlament i nakon toga slijedi postupak ratifikacije u 27 27 parlamenata europskih zemalja što mislim da je vrlo važan posao. I zbog toga nije za odbaciti razgovor oko ove komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europi i pripremama za članstvo. Vidim da ste i vi naveli, predsjednice, u vašem izvješću da slijedi rad na organiziranju okruglih stolova, da ćete sigurno intenzivirati taj rad i neophodno je da svi mi u tome sudjelujemo. I naravno da treba osmisliti strategije nastupa prema ostalim parlamentima i prema parlamentarcima kako bi smo stvorili povoljnu atmosferu za ratifikaciju u njihovim parlamentima. Mislim da je to neobično važno i da ova komunikacija može biti da je sada u ovom trenutku najvažniji posao koji slijedi i Saboru i Vladi i Nacionalnom odboru. U svakom slučaju trajni posao je pred nama, a otvorio nam je preduvjete za to i Lisabonski sporazum koji je dao velike ovlasti nacionalnim parlamentima pa će sigurno i naš Parlament imati ulogu. Dakle, trajni je posao, nije samo usklađivanje aktualnih za preostalih zakona nego je i praćenje zakona, praćenje direktiva i to je posao koji ćemo morati trajno raditi. U svakom slučaju aktivnije se moramo svi uključiti i moramo intenzivirati rad. Moramo i lokalno djelovati i educirati ljude na terenu i govoriti o tome što to Europa nama donosi i što to mi naravno Europi doprinosimo. U svakom slučaju i vjerujem, Nacionalnog odbora, i želim da se ova dinamika ispuni bez obzira što su, kažem još jedanput, mnogi rekli da im nije važna dinamika ja mislim da je važna dinamika jer da je 9 godina period koji je sasvim dovoljan da bi Hrvatska dokazala da je ispunila kriterije za Europu. Hvala lijepo.

Činjenica je recimo da se Poglavlje 23. – Pravosuđe i temeljna ljudska prava, o kojem govorimo svih ovih dana i svo ovo vrijeme recimo kao jedno od ključnih poglavlja koje će se možda najzadnje zatvoriti zapravo je uvedeno tek u slučaju Hrvatske kao posebno poglavlje. Prvi puta u pregovorima je uvedeno u slučaju Hrvatske. Dakle, i niste spomenuli borbu protiv korupcije za koju ova Vlada dobiva pohvale što se tiče borbe protiv korupcije doista ova Vlada je poduzela sve i poduzima sve da se korupcija svede na najmanju moguću mjeru. Ja bih samo spomenuo zadnji slučaj Daimler, gdje je Daimler priznao pred američkim sudom da je tadašnjim dužnosnicima Vlade 2002. i 2003. godine dao mito od 4, Gospođo pročitajte transkript pa ćete vidjeti da se u transkriptu jasno kaže, predstavnik Daimlera, novac mito od 4,7 milijuna eura je dat da bi se sklopio ugovor sa Hrvatskom vladom. Koji je sklopljen na zatvorenoj sjednici Vlade neposredno pogodbom, nakon poništenja natječaja i osim mita koji su tadašnji dužnosnici Vlade od 2002. i 2003. primili od 4,7 milijuna eura su napravili dodatno i štetu hrvatskom proračunu za 185 milijuna kuna. I to je nešto s čime se treba pozabaviti i vidim da je već Vlada, odnosno Državno odvjetništvo, već poduzelo sve mjere da dođe do podataka koji su to vladini dužnosnici iz SDP-ove vlade primili mito i to je bitno radi Hrvatske, ja mislim, da se čim prije utvrdi. Isto tako, spominjali su se zviždači. Pa trebamo se sjetiti što je zapravo SDP-ova vlada napravila zviždačici vezanoj za INU, gospođi Vesni Balenović. Osim što ju je šikanirala danas vidimo da je bila u pravu jer kriminal je tamo itekako bio prisutan i ja sam osobno državnom odvjetniku poslao prije par dana materijal koji govori o kriminalu od 2000. do 2003. godine u INA-i. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Dubravka Šuica.

u borbi protiv korupcije dobro je da se javno govori o ovim temama, dobro je da se otvaraju sve situacije, da se ništa ne podmeće pod tepih. Jer sigurno je i to jedan od preduvjeta za otvaranje Poglavlja 23. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Burić Pejčinović, izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice Nacionalnog odbora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo slušajući dobar dio rasprave danas čovjek bi zaključio da jedan dio ovdje brani formu, a jedan dio brani sadržaj. E da to ne bi tako ipak ostalo kao utisak u javnosti ja bih željela reći da zaista sve ono što Vlada i pregovarači rade u ovom poslu pregovora nije forma i u tom smislu, dakle, iznimno je važno i to mislim da ne treba prestati govoriti da ulazak u EU nije cilj sam po sebi. To nije … /Govornica se ne razumije./… Nije ulazak ono što niti nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici zanima niti vjerujem sve one koji dobronamjerno svih ovih godina sudjeluju u procesu, ono što sve nas zanima je da u konačnici Hrvatska bude uređenija država, da svi mi u Hrvatskoj bolje živimo, a svemu tome različite reforme i programi zajednice, odnosno programi pomoći, pripomažu. Dakle, pripomažu onome što bi bila naša zadaća i inače. Mi imamo i tranziciju u isto vrijeme i pregovore i završetak obnove. Dakle, puno teži posao nego je bilo tko od nas dosada u ovom poslu imao. to nije samo po sebi svrha to je apsolutno cilj da naša Hrvatska, da mi svi zajedno u njoj bolje uđemo kada za to dođe vrijeme. Drugo pitanje koje mi se čini da se jutros dosta otvaralo je dakle je li Hrvatska spremna za članstvo u Europskoj uniji? E pa, ako dobro pogledate izvješće o napretku, ako dobro pogledate i analizirate izvješća koja su u sličnoj fazi imale zemlje koje su ulazile u Europsku s punim pravom jer sam te sve stvari analizirala dugi niz godina, ovim pitanjima sam se bavila i kada je Europska unija imala samo 12 članica, dakle Hrvatska danas i ovakva kakva jest i nesavršena i mi bi svi zajedno željeli i u znanosti i u pravosuđu i u mnogim drugim stvarima da nam bude još bolje i na tome ćemo raditi, to sve ne isključuje da imamo jedan cilj pred sobom, a taj cilj je da bi željeli i u ovom trenutku mislim da više nego ikada imamo razloga željeti, i sve napraviti i svi zajedno sve napraviti da Hrvatska zaista postane članicom Europske unije 2012. godine. Zašto je tome tako? ima niz razloga, ja ću se samo zadržati zašto u ovom trenutku više nego ikada, više nego u mnogim trenutcima sličnim koji su drugi prolazili je tome tako. Europska unija se mijenja, ona se mijenjala ali se intenzivno mijenja zadnjih 15 godina, odnosno od Mastriškog ugovora, na ovamo možda od jedinstvenog akta iz 85., nekih 15-tak, odnosno 20-tak se vrlo intenzivno mijenja. Što će se dogoditi ako Hrvatska ne bude uspjela dostići taj cilj? Mijenja se poljoprivredna politika, znamo da je poljoprivredna politika odnosno fond za potporu poljoprivrednicima jedan od najbogatijih. Mijenjanu se neke druge stvari u Uniji, će vrlo teško, i možda najteži pregovori oko financijske perspektive 2014. godine, velika je razlika kolegice i kolege hoćemo li mi biti u Europskoj uniji tada ili ćemo biti izvan nje. Ne samo zato što ćemo sjediti za stolom, postoji ta faza ulaska u fondove, na engleskom se to kaže fazing in, znači ne možete odmah u potpunosti ući u one maksimalne kvote, mi tu fazu moramo proći prije, da bi i razinom onoga na što u pregovorima možemo računati bili više ali zato da bi se objektivno te dvije godine sa 3 i pol milijarde eura iskoristile. Ja ne vjerujem da ikog među nama ima u ovom trenutku tko bi mogao zagovarati stajalište da ti novci, dakle tih 3,5 milijarde eura nisu Hrvatskoj bitne. Bitne su Hrvatskoj i bitne bi bile bilo kojoj državi i bez financijske krize u kojoj se svi skupa nalazimo, a sada u ovom trenutku osobito. Zato inzistiramo osobito u ovom trenutku da je za Hrvatsku bitno 2012. biti članicom Europske unije. Dakle, bitno je moći, biti u situaciji povući te sve fondove, bitno je biti u situaciji da se kreditni rejting i ocjena hrvatske kao članice na međunarodnom tržištu bude bolje, da i investicije u Hrvatsku budu izvedivije i sve skupa kada stavite na kup i moguće investicije i moguću propuštenu dobit i one novce koji je financijski paket zacrtao za Hrvatsku, mi možemo doći kada sve to skupa stavimo zajedno na stope raste u kojima sada možemo samo sanjati. E pa zato mislim da je iznimno bitno da svi zajedno radimo na tome da Hrvatska uđe 2012. godine u članstvo Europske unije. Kako ćemo do toga doći? Prošli tjedan smo razgovarali o onom izvješću o Švedskom predsjedanju. Mislim da smo se manje-više svi složili bilo je iznimno da je takav tempo bio u pregovorima ranije, da je takva bila zainteresiranost iz svih predsjedništava u kojima smo vodili pregovore, mi bi danas govorili o drugim temama, ne bi o ovoj o kojoj govorimo, i Nacionalni odbor je u tom razdoblju radio intenzivno, dakle, treba se nadati da ćemo i sa svoje strane kako smo se složili, nije samo Hrvatska strana o kojoj ovisi kada ćemo ući u članstvo, dakle postoji 27 članica, postoji postoji komisija koja posreduje, postoje mnogi drugi ali postojimo i mi sami, a unutar nas imamo, bar kada je ova godina u pitanju, bar možemo 2 ili 3 skupine skupine prepoznati kao one koji mogu dovesti da Hrvatska uđe u članstvo 2012. Jedna je svakako Hrvatska vlada i pregovarači. Oni su više nego jasno i nedvosmisleno rekli da je cilj da će se napraviti sve što se može da se da se pregovori dovrše ove godine i da Hrvatska bude u mogućnosti pristupiti 2012. Drugi bitan čimbenik smo mi ovdje u Hrvatskom saboru, a naš posao je višestruk ali ja ću izvući samo ono što proizlazi iz prirode zakonodavca, dakle iz zakonodavne vlasti, mi moramo donijeti Zakone koji su još ostali za usklađivanje ali nemojmo zaboraviti, to je nekoliko puta istaknuto danas u raspravi moramo donijeti i promjene Ustava. Hoćemo li se moći dogovoriti da te promjene obuhvate i šire od onog što je potrebno za ulazak u Europsku uniju, otvoreno, dakle još koliko shvaćam nije kasno da i taj dogovor se postigne, ali ne možemo sami sebi i ne bismo smjeli postavljati nogu na ovom putu, ima dovoljno onih koji to mogu učiniti na drugim poljima, mislim da nije potrebno da to radimo sami sebi. Dakle, Ustavne promjene koje se tiču upravo ulaska u Europsku uniju, i nije pitanje, mislim da je lažna dvojba da bilo tko govori ulazak u Europsku uniju, ili promjene Ustava. Unutar našeg procesa ulaska u Europsku uniju mi moramo promijeniti Ustav, iz nekoliko razloga. Ne možemo primiti, dakle mi jesmo uskladili sve što se tiče direktiva itd., ali Europsko pravo je složenije od toga, treba moći prihvatiti uredbe, s njima se ne usklađujemo, njih od prvog dana moramo moći primijeniti, a temelj tome mora biti u Ustavu. Kako ćemo mi, koja će to biti Ustavna promjena, dakle podloga temeljem koje ćemo prihvaćati takve uredbe, dakle to Europsko zakonodavstvo. Moramo da bi zatvorili neka poglavlja, ojačati neovisnost Hrvatske narodne banke, moramo staviti u Ustav Državnu reviziju, to su stvari nemojmo se zavaravati, bez kojih mi ne možemo završiti pregovore, a ako ne možemo završiti pregovore, ako želimo ući u Europsku uniju, ako želimo ove rokove o kojima smo govorili, onda to mora biti što skorije, s dogovorom o ostalim promjenama koje želimo ili bez njih. Dakle, po meni ako želimo Hrvatskoj dobro, svakako se moramo držati onoga da Hrvatska treba moći ući u Europsku uniju na nama u ovom slučaju bar kada je Ustavu u pitanju i zakoni leži dobar dio odgovornosti. što se tiče samog rada Nacionalnog odbora, naravno kao članica toga tijela podržavam njegov rad, podržavam ovo izvješće. Mislim da je odradio izvrstan posao i u vremenu koje stoji pred nama svakako izvorni mandat u velikoj mjeri je iscrpljen, mislim da preostaje posao na promociji promociji ovog procesa, na tumačenju onoga što smo napravili i naravno na vanjskoj promociji na poslu koji nam preostaje u drugim parlamentima. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo replike. Prvi je gospodin Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice Pejčinović-Burić, ne možemo na pristupanje Europskoj uniji kao što često činimo pristupati na formalan pa čak i na formalistički način. Ulazak u Europsku uniju Republike Hrvatske nije cilj sam sebi. Dakle, priprema se ne odnosi na usklađivanje forme, priprema se odnosi da imamo uređeno pitanje škverova, a mogli smo ga urediti već 7 godina, 8, 10, 15. pitanje uređivanja recimo i povjerenje u zemljišne knjige nije forma. To je suština. A da ne govorimo o pitanju obrazovanja i školovanja gdje podižemo sposobnost svakog hrvatskog čovjeka da mu koristi ulazak u Europsku uniju, jer mu se vidici šire i tržište radne snage ili mogućnosti mu se svake šire. kada govorimo i o Ustavu, Ustav ne možemo promatrati kao akt koji će omogućiti Hrvatskoj da uđe u Europsku uniju, nego akt koji će osigurati bolji život građana Republike Hrvatske i u Europskoj uniji. Zato inzistiranje samo na uređenju ustavnih normi koji se tiču ili omogućuju Hrvatskoj da bude primljena u Europsku uniju, nije smisao promjena niti zadovoljava potrebe građana Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Odgovor gospođa Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa meni je žao da kolega Leko nije slušao moj govor. Ja sam upravo s time započela svoj govor da to za nas nije larpular nije forma i da smo mi ti koji sve ove godine upravo radimo na sadržaju, a stvar je mogućnosti političkog dogovora hoće li se ići u šire ustavne promjene ili na ono što je potrebno za usklađivanje s Europskom unijom. To ja nisam dvojila od početka, ali zaista niti nijednog trenutka nisam rekla i nikada nisam mislila da je ulazak u Europsku uniju sam po sebi svrha. Uostalom možete uzeti ono što sam ja danas izjavila pa ćete vidjeti da je dobar dio mog govora upravo tome bio posvećen. Hvala. kolegica Pejčinović čini mi se da je htjela stvoriti onako naizgled iluziju, da ulaskom u Europsku uniju 2012. nas čekaju silne milijarde i eto odjedanput će bruto društveni proizvod odjedanput će bruto društveni proizvod odjedanput sam od sebe početi rasti. Dakle, tamo jesu predviđena sredstva za Hrvatsku, da bi ta sredstva povukli moramo imati spremne projekte. Danas u ovom trenutku niti jedan jedini projekt nije spreman da bi mogli povući ta sredstva. A i kada budu bili spremni projekti moramo imati domaću komponentu dakle prvo trebamo mi sve platiti, onda tek poslije toga možemo povući ta sredstva. Međutim, da li ćemo i hoćemo li ući u Europsku uniju 2012. godine ovisi od toga hoćemo li završiti pregovarački proces. Jedan od velikih prepreka u tome je sasvim sigurno pravosuđe, a pravosuđe između ostalog ne možemo niti otvoriti zato jer nemamo sigurnost stranih ulaganja, odnosno strani ulagači nisu sigurni da li njihova investicija će biti sigurna ovdje ovdje u REpublici Hrvatskoj. Prema tome, nemojmo stvarati iluziju da kada uđemo u Europsku uniji će biti med i mlijeko ili sir i vrhnje, a da do tada ne moramo napraviti ono što se od nas očekuje, jer kada bi tomu tamo bilo onda ove antirecesijske mjere nisu niti potrebne koje se ovako navaljuju, da će se nakon njih doći u blagostanje. Pred nama je vrlo kratko vrijeme i pred nama je jako, jako puno posla da napravimo sve ove prilagodbe koje treba. Da smo sposobni u tome onda vjerojatno karlovački uređaj bi već bio sagrađen a ne da govorimo o tome da ISPA odavno napravljena, a tek je potpisan ugovor, a 2004. godine je ISPA ugovorena. A Karlovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda još niti naizgled nema, nema tamo niti jedne lopate, a kamo li da kranovi grade taj uređaj. Dakle, tek toliko o tim silnim milijardama. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja moram i vama kolega Mršić početi na isti način. Isto tako niste slušali. Ja sam naime bila nacionalni koordinator programa pomoći i mislim da radeći taj posao znam puno toga, znam i o karlovačkom slučaju. Pogledajte tendere, pogledajte sve ostale stvari, rokovi za Karlovac još uvijek teku. Prema tome, nije ni trebao biti završen, po svemu onome što ja znam i taj posao će biti dovršen na vrijeme i tih 36 milijuna eura, odnosno 22,5 iz ovih fondova će biti povućeno na vrijeme i karlovački uređaj će biti u funkciji. A što se tiče toga da daje iluzije. Ja nisam davala iluzije. Ja sam samo govorila da postoje 3,5 milijarde, da se mi pripremamo sljedeći tjedan ili nadam se da ćemo i ovaj tjedan imati raspravu o tome kako Hrvatska koristi fondove, pa ćete vidjeti da su ti rezultati izvrsni za ovo doba. A ja sam uvjerena da sve ono što rade kolege, znam da je to teško ne trebate mrdati glavom jer sam radila na tome, i znam koliki je problem na lokalnoj razini. Ali znam isto tako da postoje ljudi koji znaju to raditi, postoje u strukturama na nacionalnoj razini, postojat ćete i vi ćete na tome raditi kao gradonačelnik da postoje i na lokalnoj. I sigurna sam da će Hrvatska kada dođe do te faze, a ja se nadam da će doć i da će moći koristiti financijsku omotnicu projekti biti spremni. A mislim da se ne treba brinuti za hrvatsku komponentu novaca, jer će sigurno to bio prioritet u proračunu zato što je to i za sve nas zajedno, zašto ne bi dali svoje novce, a veći dio europskih iskoristili za naše potrebe. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo predsjednice Nacionalnog odbora,

Podržat ću ga i iz razloga što taj dio hrvatskih pregovora, vremenski segment hrvatskih pregovora za mene osobno predstavlja najintenzivnije razdoblje u trajanju hrvatskih pregovora koji su započeli 3. listopada 2005. godine. To su i mnogi govornici potkrijepili u svojim govorima jer je primjerice u svega 6 mjeseci zatvoreno značajno više pregovora nego u protekle 4 godine koje su prethodile ovome razdoblju. možemo reći i da se već danas nalazimo u fazi kada Hrvatska i hrvatska Vlada moraju se pripremati za potpisivanje Ugovora o pristupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju. Ocjenjujem svakako da je dakle ulazak Hrvatske u Europsku uniju jedan od glavnih vanjskopolitičkih ciljeva i o tome ne treba puno elaborirati. Ali svakako je jedan i od najvažnijih unutarnjih političkih ciljeva jer ne provodimo pregovore samo zbog forme, samo zbog zadovoljavanja mjerila koja su postavljena Republici Hrvatskoj u 33 poglavlja ili u onih poglavljima u kojima ona jesu postavljena nego prvenstveno da Hrvatsku uredimo kao pravnu, pravednu državu, kao socijalnu državu, državu vladavine prava i u tom smislu svakako dakle da je upravo tih 6 mjeseci o kojima danas raspravljamo dalo svoj ogroman doprinos. Ono što svakako želim još reći to je činjenica danas možemo prihvaćati i govoriti na ovaj način o tom razdoblju, prvenstveno iz razloga što je upravo u to vrijeme Vlada Republike Hrvatske, potpisujući arbitražni sporazum sa Republikom Slovenijom, omogućila uklanjanje slovenske blokade na pregovorima Republike Hrvatske za ulazak u punopravno članstvo u Europsku uniju. I usudim se reći dakle da nismo tada i mi u Hrvatskom saboru, ali u prvom redu predsjednica Vlade omogućila potpisivanje tog arbitražnog sporazuma, danas bi ovdje u Hrvatskom saboru rasprava o ovom izvješću bila posve drugačija i ne bismo na ovakav način pred sobom imali europsku perspektivu Hrvatske. Zato držim dakle da skidanje blokade, odnosno nastavkom pregovora koji je omogućio taj arbitražni sporazum mogu reći da je taj arbitražni sporazum i sve što se oko njega događalo najvažniji politički događaj u 2009. godini. Također ono što je bitno reći uz arbitražni sporazum, da su s njime postignute tri bitne stvari. Najprije su odvojeni pregovori za ulazak Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji s jedne strane od jedne traume koja je opterećivala međudržavne i bilateralne odnose između Hrvatske i Slovenije dugi niz godina, reklo bi se od osamostaljenja i Hrvatske i Slovenije. Dakle, to je prva bitna stvar. Druga bitna stvar koju također treba spomenuti, to je dakle da će se granica između Hrvatske i Slovenije riješiti temeljem međunarodnog prava, na pravilima i načelima i kriterijima međunarodnog prava. manje važna stvar, jest činjenica da će svi procesni rokovi u toj arbitraži početi teći tek nakon što Hrvatska potpiše Ugovor o pristupanju u punopravno članstvo u Europsku uniju. I još nešto želim reći, a na što me potaknula uvažena kolegica Marija Pejčinović Burić govoreći o tome da danas ovdje u ovoj sabornici se mogao steći dojam da je nekome u ovom procesu bitna forma, a nekome je bitan sadržaj. Dakle, želim reći da nema dobrog sadržaja u ničemu pa tako ni u ovom postupku koji Hrvatska provodi, bez dobre i kvalitetne forme. koja je pristupila u posljednjih 5, 6 godina u punopravno članstvo Europske unije nije imala ovakav format, ovoliko forme u provođenju svog pristupanja u punopravno članstvo. I tu ću samo reći tri bitne stvari. Prva stvar je što mi, dakle Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske u ovim pregovorima pregovara sa 10 od 12 država više nego što su to radile države koje su ušle u onom velikom valu prije nekoliko godina u Europsku uniju. Jer Republika Hrvatska ne pregovara sa Europskom komisijom nego pregovara sa državama članicama Europske unije, a u tom poslu Europska komisija tehnički priprema stajališta i sve ono drugo što je nužno državama članicama. Prema tome Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova, glavni pregovarač treba obilaziti 27 gradova da bi uskladio politike koje su nužne u procesu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa Europskom unijom. To je prvi razlog. Drugi razlog zašto je nama teže pregovarati u odnosu na druge države i što se ponekad ovaj posao čini dugim, teškim, obeshrabrujućim jeste činjenica da je značajno više poglavlja danas utvrđeno u Republici Hrvatskoj nego što je to bilo slučaj s državama koje su u onom velikom valu proširenja ušle u Europsku uniju. Među njima bih istaknuo posebno poglavlje 23.-Pravosuđe i temeljna prava koji je tek Republici Hrvatskoj postavljeno kao poglavlje i to vrlo široko poglavlje u kojemu je i Hrvatska također predala svoje stajalište, bez obzira na mjerila koja su bila postavljena i bez obzira što i danas ovdje u sabornici čujemo da u tom poglavlju Hrvatska nije napravila puno. Usuđujem se reći da je upravo u tom poglavlju koje je bilo i najveći izazov u pregovorima Republike Hrvatske, Hrvatska napravila možda najviše od svih poglavlja u kojima je pregovarano. I jedan od stupova rada hrvatske Vlade jest borba protiv korupcije i kriminala gdje smo rekli dakle da želimo Hrvatsku u potpunosti urediti kao pravnu državu. I treći bitan segment koji govori o formi hrvatskih pregovora jest uvođenje instituta mjerila što države koje su prije pregovarale nisu imale. A upravo na tom institutu mjerila Hrvatska polaže najveći ispit za usklađivanje svog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije s jedne strane, a s druge strane mora uistinu izvršiti i bolne reforme koje se kroz ta mjerila nameću Hrvatskoj u postupku pregovaranja za punopravno članstvo u I još nešto također želim reći i osvrnuti se na pitanje donošenja Ustava Republike Hrvatske koji je nužan i čije su promjene nužne za ulazak u punopravno članstvo u Europskoj uniji. Govoriti o tome da postoji lažna dvojba da li ulazak u Europsku uniju ili izmjena Ustava koja bi na određeni način uredila sve naše želje i uobličila sve naše želje, bilo da se radi o željama i promišljanja vladajuće većine ili oporbe u Hrvatskom saboru. Želim reći da bi ta politika svršenog čina koja se želi prebaciti HDZ-u bila istinita tek onda da se sa ustavnim promjenama krenulo jučer, prekjučer ili pet dana prije nego što je nužno donijeti promjene Ustava. Međutim, želim reći da je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav krenuo u izmjene hrvatskog Ustava prije dvije godine i da dvije godine traje dogovor, međusobno usklađivanje stavova na izmjenama Ustava. To što se u dvije godine nismo uspjeli dogovoriti nije i ne može biti veća odgovornost na vladajućima u Hrvatskoj. Zato ne možemo zbog toga što smo propustili se dogovoriti oko svih onih promjena Ustava koje su bile u hrvatskoj javnosti, koje su prošle vrlo široku proceduru ne možemo dakle zbog toga propustiti donošenje Ustava u onom dijelu u kojem je on nužan da bi Hrvatska mogla ući u Europsku uniju. Prema tome, ja držim dakle da je neovisno o tome kad ćemo, a sigurno da ćemo razmotriti i odredit se naspram onih promjena Ustava koje su u hrvatskoj javnosti, koje su u raspravi bile, da ćemo njih donijeti. Ali neovisno o njima, dakle nužno je prije toga utvrditi promjene Ustava koje će omogućiti dovršetak pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Hvala.

u sabornici netom prije vas u pogledu poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava, da ste još jedanputa naglasili koliko je Hrvatskoj u ovim pristupnim pregovorima teže ne samo zbog novog načina pregovaranja. Dakle, ne sa Europskom komisijom, već sa zemljama članicama i da je sada 10 članica više. Dakle i pregovarački proces je proces je kompliciraniji koliko i o tome da je poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava kao jedno izuzetno važno političko poglavlje prvi puta uvedeno u pregovaračkom procesu za Republiku Hrvatsku i još k tome to poglavlje bremenito je i nekim negativnim iskustvima, hajde da tako kažemo prebrzoga ulaska u zadnjem krugu proširenja Europske unije. No unatoč tome treba reći da su mjerila za otvaranje ovoga poglavlje Hrvatskoj upućena, dakle dostavljena u prosincu 2007. godine da su u lipnju dostavljena sva ta mjerila Europskoj komisiji, da već u prosincu 2008. iz iz Europske komisije priopćeno da su mjerila za otvaranje ispunjena. Ali da je tada došlo do one političke blokade suradnje sa Haaškim tribunalom na koju je zapravo u onom tehničkom smislu ispunjavanja mjerila bilo teško utjecati. I da ne kažem da smo i usprkos tome i usprkos blokadama pojedinih zemalja, dakle u veljači ove godine dobili poziv za dostavljanje pregovaračkog stajališta i da smo to pregovaračko stajalište sa ispunjenjem svega predali praktički u roku od nekoliko sati nakon poziva. I da ćemo jednako tako biti spremni ukoliko bude kapacitet Europske komisije i zemalja članica biti spremni da isto istog časa predamo i mjerila za zatvaranje u ovom poglavlju. Dakle, nipošto se ne bi moglo reći da nismo

da je pred Hrvatsku kad su u pitanju mjerila postavljeni kud i kamo teži ispit u postupku pregovaranja nego pred ostale države. Ali ja u svom govoru i to ste se vi s tim složili nisam rekao, dakle da je postajanje mjerila samo sebi svrha. Dapače, Hrvatska ispunjavanjem mjerila u svim onim poglavljima u kojima su i mjerila postavljena i njihovim, provedbom i njihovim ispunjavanjem u stvari najviše doprinosi djelatnosti oblasti za koju su i mjerila postavljena. Na nizu primjera i sam upravo u resoru u kojemu sam bio državni tajnik koji se odnosi na prometnu politiku, dakle na poglavlje prometna politika znam koliko je uvođenje mjerila doprinijelo boljoj situaciji u sektoru prometa bilo da se radi o željezničkom bilo da se radi o pomorskom prometu. Prema tome, ne trebamo i ne plačemo zbog činjenice dakle da su mjerila znatno otežala put Hrvatske prema Europskoj uniji. Dapače, uvođenje mjerila samo su doprinijela kvalitetnijem stanju u pojedinim oblastima za koje ih je Europska komisija postavila pred Hrvatsku. Hvala. Replika gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. u tome i jest problem vaš, odnosno čitave HDZ-ove garniture, da uopće ne vidi vlastitu odgovornost. Bili ste neodgovorna vlast. Sjetite se što ste onda radili i sad, neodgovorna oporba i sad ste neodgovorna vlast. Govorite da nije lažna dilema Europa ili Europska unija. Pa zašto onda ne prihvatite logični naš prijedlog kako bi trebali glasati Hrvati izvan Hrvatske. Ali vi ne želite na to pristati jer je to neiscrpno vrelo izbornih marifetluka. Ako vam je zaista stalo do ulaska u u Europsku uniju i da se ovo pitanje riješi, pa zašto posebno na tome inzistirate. Pa gdje je vaša odgovornost? I sad kažete to je naša odgovornost. Zašto niste glasovali 2003. za izmjene Kaznenog zakona kad smo produžili zastarne rokove i sankcioniranje gospodarskog kriminaliteta? Onda govorite, vaša je bila odgovornost da osigurate većinu. A gdje je bila onda vaša odgovornost? Nije je bilo ni onda, nema je ni sada. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo jednu povredu Poslovnika gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice Ingrid Antičević mislim da ste povrijedili članak 203. iako nisam siguran koji članak. Međutim, opetovano iznosite pune neistine i vrijeđate. Dakle, kažete kako je izborna jedinica Hrvata izvan Republike Hrvatske izvor različitih marifetluka. marifetluka. Tako ste rekli. To apsolutno ne stoji. Apsolutno i odgovorno ovdje kažem da na proteklim izborima i onima prije ovih, dakle nije bilo ni jedne zabilježene povrede prilikom glasovanja, niti je bilo bilo kakve zlouporabe, niti je moguće da se ona ostvari. Prema tome, klonimo se tih optužbi paušalnih koje apsolutno ne stoje. Ako ih ima, samo malo, ima ih u onoj mjeri koliko ima i u Republici Hrvatskoj na prostoru Republike Hrvatske i na nama je da to ispravimo, a ne da nam to bude argument kako bi uskratili nekima pravo glasa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. 203. članak Poslovnika nije povrijeđen, pa utoliko ova intervencija ne može se prihvatiti zbog toga što se izričito kaže u Poslovniku da treba se pozvati na odgovarajući članak Poslovnika. Ovdje nije tako.

Pa ja bi gospođi Ingrid Antičević Marinović rekao da je Hrvatska demokratska zajednica i klub Hrvatske demokratske zajednice svoju odgovornost prema hrvatskim temeljnim političkim ciljevima iskazao od '90. do danas, što ne znam da li je bio slučaj sa njezinim klubom. Druga stvar vrlo važna jest također da o tome koliko je pojedini klub odgovoran o temeljnim današnjem cilju Republike Hrvatske ulazak u punopravno članstvo u Europsku uniju govori i činjenica da je prošle godine kada smo trebali donijeti rekao sam za mene osobno najvažniji politički događaj prošle godine, a to je potpisivanje arbitražnog sporazuma kojim se omogućuje ulazak i nastavak pregovora Hrvatske u punopravno članstvo Europsku uniju, da je klub SDP-a iskazao svoju aktivnu suzdržanost, da je čitava sabornica bila suzdržana i da nije taj arbitražni sporazum u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske prihvatila danas mi ne bismo bili gdje jesmo, danas ne bi bila europska orijentacija Republike Hrvatske, mi bismo danas bili negdje u nekoj balkanskoj orijentaciji Republike Hrvatske i bili bi usmjereni na neke druge razgovore, na neke druge pregovore. Prema tome točno je dakle da u

Hvala lijepo. Kolega zastupnik spomenuo je ustavne promjene u kontekstu pristupanja Europskoj uniji. Ustavne promjene pristupanja, samo zbog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Ja mislim da je prioritet onih koji na tome rade i pokušavaju se uskladiti riješiti prvenstveno ustavna pravila ili ustavne vrijednosti kojim će građani živjeti u Hrvatskoj ušli mi ili ne ušli u Europsku uniju. I ne možete se izvlačiti na račun toga da se ne možemo dogovoriti oko nekih temeljnih stvari koje se odnose na Hrvatsku i prava hrvatskih građana i dovoditi to u kontekst ovog. I naravno da ako ne prihvatite dogovoriti sve što treba mijenjati u Ustavu, da ćete biti odgovorni jer vi ste vlast. I bit ćete odgovorni ne samo za probleme koje imamo s Ustavom, nego ćete biti odgovorni zbog toga što će Hrvatska u na koljenima, gospodarski na koljenima sa vojskom nezaposlenim, sa mladim ljudima koji će dočekati to da odu iz Hrvatske i da žive i rade negdje u zemljama Europske unije, bit ćete odgovorni što 6 godina niste poduzeli ništa da Hrvatsku pripremite da uđe uzdignute glave sa svojim nekakvim komparativnim prednostima u tu Europsku uniju, a ne samo baviti se pitanjem pitanjem ustavne promjene kako ćemo obaviti referendum. Sve ovo drugo puno je važnije, a sve ovo drugo stavili ste u drugi, treći i četvrti red prioriteta. Odgovor, gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Ne znam uvažena gospođo potpredsjednice Sabora da li je ovaj vaš govor najava neprihvaćanja ustavnih promjena koje će doći vrlo brzo u saborsku proceduru. Kada se govori o temeljnim pravima hrvatskih građana, ja mislim da temeljna prava hrvatskih građana donio božićni Ustav 1990. godine i da smo svim izmjenama Ustava ta prava samo dograđivali. Prema tome, ako smo u proteklih 20 godina dograđivali ta temeljna prava, ljudska prava, prava hrvatskih građana i prava hrvatskih državljana, ja ne vidim razloga da u idućih godinu, dvije ne nastavimo na tom tragu, ali ne možemo i ne smijemo i mislim da je tu povijesna odgovornost nas svih u ovom trenutku da ono što nam priječi ulazak u Europsku uniju da to moramo izglasati, a da u onoj demokratskoj raspravi kakva je i do sada bila kada su u pitanju ustavne promjene s tim ustavnim promjenama ne nastavimo. Slažem se s vama dakle, i ja sam to rekao, dakle da je nužno maksimalno urediti ljudska, građanska prava, prava svih državljana Republike Hrvatske, ali ne može to biti kočnica u ovom trenutku da ne dovedemo do kraja postupak kojega smo konsenzusom sve stranke ovdje u ovom Saboru prihvatili, a to je ulazak u Europsku uniju. Zato ja držim dakle da ćemo na tom tragu kojega smo već započeli kroz dvije godine nastaviti razgovore oko svih onih pitanja koja su ostala upitna između i vladajućih i oporbe u Hrvatskome saboru, ali ponavljam da tu ne bi trebao biti razlog zaustavljanju pregovora u trenutku kad smo praktično pred vratima Hvala. Idemo dalje sa raspravom. Gosopdin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. U tehničkom smislu ovo je izvješće dobro, klub SDP-a ga je podržao, ono pokazuje da je Nacionalni odbor svoj posao sukladno svojim ovlastima dobro odradio, da je fokusiran na glavni cilj ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, da još uvijek postoji konsenzus među političkim strankama da je Europska unija zaista, zapravo da svi vidimo Republiku Hrvatsku kao članicu Europske Ali čitajući novine zadnjih 10-ak dana, čak slušajući danas neke rasprave u zadnjih par mjeseci, ponekad sam ostao zaprepašten izjavama koje zapravo ispada da je članstvo u Europskoj uniji maltene postalo pitanje prestiža za neke, a da ne kažem rečenice poput cilj nad ciljevima, vjerojatno očito bez obzira na žrtve. Ali mislim da se svi ovdje moramo sada postaviti svi zastupnici neka pitanja. Prije svega zašto želimo Republiku Hrvatsku u članstvu Europske unije? Ne zato sigurno da bi si političari međusobno čestitali na uspjehu pregovora. Također i ne zato da bi jedna osoba ili stranka sebi to pripisala i zalijepila na jambo plakate kad dođe vrijeme za to. Niti zato da bi se Sabor ili Vlada Republike Hrvatske dobro osjećali sami sa sobom, jer ja ću tu se čak složiti s kolegom iz HDZ-a Franom Matušićem, a to je da ovaj Sabor će morati vrlo brzo početi drugačije funkcionirati, i kada pogledamo u ovom trenutku, ja otvoreno mogu reći da smo još uvijek nespremni, a to vrijedi prvenstveno za zastupnike. U Europsku uniju želimo radi 4 milijuna naših građana. Ja mislim da se oko toga svi slažemo. A postavlja se pitanje šta konkretno oni znaju o ovom poslu. Ja nemam namjeru pričati …/Ne razumije se./… skepticizmu u Republici Hrvatskoj, ionako smatram da je on većinom produkt neinformiranosti, a manje nekakvim konkretnim argumentima da neke politike Europske unije ne valjda ili da institucije Europske unije ne funkcioniraju. Ja ću govoriti o nedostatku prave, ispričavam se prave komunikacijske strategije te nedostatku strukturnih reformi potrebnih da bi naši građani ušli u EU, ušli pod navodnicima naravno, što pripremljeniji i što konkurentniji za to tržište. Uzet ću za primjer poljoprivrednog poduzetnika koji možda dolazi na internetsku stranicu Hrvatskog sabora, pogleda ovo izvješće, vidi Poglavlje 11. – Poljoprivreda i ruralni razvitak, vidi da postoje nekakva mjerila, vidi kad je otvoreno i vidi zapravo da Nacionalni odbor u ovom razdoblju nije dobio ništa konkretnih dokumenata. E sada, što se tiče Nacionalnog odbora ovo je posao Nacionalnog odbora i taj posao je dobro odrađen. To je to što piše u izvješću. Ali, pregovori ukupno nisu samo pitanje mjerila, stajališta zatvaranja poglavlja. One su i bitni i po pitanju komuniciranje Europe građanima, ali bome pravih strukturnih reformi i ono što se već ovdje spomenulo standarda, primjena europskih standarda. I tu Nacionalni odbor, ono što je kažem njegov djelokrug posla, odrađuje dobro. Ali, netko falša. Za nas u SDP-u tu lagano kaska Vlada i određena ministarstva. Vi odete sada na internetsku stranicu Ministarstva vanjskih poslova naći ćete jako malo informacija o komuniciranju Europe građanima i gotovo ništa informacija o pripremama za referendum. Meni je sramotno da delegacija EU u Hrvatskoj daje 3,5 milijuna eura sljedećih godinu i pol dana da bi građani RH u većem broju glasali za EU, a da pritom ne znamo što naše ministarstvo po tom pitanju radi. To vam je dakle, jedan od ključnih problema. Poljoprivrednike sam izabrao iz razloga što se sa njima jako malo komunicira i što jako mali broj poljoprivrednih poduzetnika zna uopće činjenicu da upravo u poljoprivredi RH dio svog nacionalnog suvereniteta prenosi na zajedničku europsku poljoprivrednu politiku. Jako malo njih to zna. I sada pogledajmo što oni u ovom trenutku imaju? Imaju sada pravo ili na raspolaganju besplatne edukacije o … IPARD programu i što su uz to, budimo realni, dobre edukacije edukacije o IPARD programu za poljoprivrednike, ali nemaju pristupa i nisu uključeni u izradu IPARD pravilnika za što se sada maksimalno bore preko različitih ministarstava. Također, imaju pravo na to da dođu u kontakt sa IPARD konzultantom, ali nemaju novaca i ne mogu dobiti financijsku pomoć da ga plate ili da sufinanciraju svoj jedan projekt osim ako se ne radi o kreditu RH naprosto nema novaca. A teško je danas doći do kredita za to. E sada, kada uđemo u EU taj isti poljoprivredni poduzetnik će imati, zaista treba reći, krasnih stvari na raspolaganju. S jedne strane, Fonda za ruralni razvoj u kojem će moći dobiti sredstva za otvaranje novih radnih mjesta, recimo u poljoprivredi i šumarstvu kroz transfer tehnologija i inovacije. Moći će se doći do sredstava za poboljšanje vlastitog okoliša i podizanje kvalitete života na selu. To je zaista jedna krasna mjera. Preduvjet za to je uspješno korištenje i uspjeh u IPARD programu, a mi se s tim IPARD-om još uvijek sada baćkamo, od problematične agencije pa nadalje. Pa vidjet ćemo rezultate ovih prvih natječaja. Druga stvar koja je krasna za jednog poljoprivrednog poduzetnika je Fond za jamstvo u poljoprivredi, dakle subvencije. On s jedne strane može osluškivati potrebe tržišta, ali jednako tako, da ja to banaliziram, može dobiti i potporu mimo potrebe samog tržišta gdje ga se neće siliti koliko to minimalno uzgaja, što uzgaja. Ali, ima jedan veliki ali, znači s jedne strane je to dobra vijest, ono što je loša vijest je za to mora imati najvišu razinu osiguranja kvalitete u proizvodnji, u ekologiji, u kvaliteti recimo hrane i sve potrebne certifikate. To je loše jer je to skupo, jako skupo. A da ne kažem tek brendiranje njegovog proizvoda, a novce za to on više ne može dobiti od države. Pa kakva je to onda priprema, konkretno, naših poljoprivrednika za EU? E sada, primjer Češke vam kaže, koja se bolje spremala recimo po pitanju mesno-prerađivačke industrije nego Hrvatska, vam pokazuje da vam je u prvoj godini članstva 500 malih i, pardon, srednje velikih poduzeća, zapravo nestalo. Upravo radi toga što nisu mogli izdržati, nisu uveli ove potrebne norme. E sad, to je bilo prije 5 godina, a danas EU čak još radi striktnija pravila, zaista se mijenja. Ići će striktnija pravila o financijskom nadzoru, ali će bome ići i striktna pravila terenskog nadzora zapravo s ciljem utvrđivanja provođenja regulative. A ja vas ne moram podsjećati da ćemo kod zajedničke poljoprivredne politike tek imati jako puno regulative i komplikacija, pogotovo zato što se ona mijenja, do kraja godine ćemo vidjeti zapravo i prve rezultate javnih konzultacija. E sada, ako netko oko toga igra na kartu da će građani biti euforični kad završe se pregovori, mislim da se taj gadno vara jer kako može građanin biti euforičan oko nečega u što uopće zapravo prije svega nije bio niti uključen? Ono malo euforije koje će biti možda nam splasne kad nam dođu nekakvi kontrolori sa prvim avionima da vide kako mi primjenjujemo određena pravila. E sada, meni nije jasno zapravo što se tu događa? Nama je EU dala know how, dala nam je znanje, dala nam je novce. Očito da ovdje na Vladi RH naprosto nešto nije štimalo. Sama činjenica da se pregovori konstantno nama guraju kao tehničko odrađivanje posla je izuzetno loše za Hrvatsku jer ćemo dobiti fasadu. Ako ćemo mi reći da je gotov pregovor jer na papiru piše da je poglavlje zatvoreno onda imamo fasadu i Potemkinovo selo od kojeg građani neće ništa imati. Primjer, opet nekih zemalja, kako su radili poljoprivredu? S jedne strane jesu rješavali mjerila, s druge strane educirali su sve poljoprivrednike o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, dizali im kapacitete za subvencije, također sufinancirali im certifikate i na kraju pomagali u brendiranju proizvoda. Europska hladna statistika pokazuje bez brendiranja proizvoda ako krenemo brendirati tek kad uđemo u EU imat ćemo velikih problema za probijanje na tom tržištu. Mi dobivamo od njih 500 milijuna, a od toga bome i oni nas 5. na kraju, što tu ne valja? Zašto Vlada nema komunikacijsku politiku? Bog zna da je Ivi Sanaderu odgovaralo da je nema pa se naprosto podvodila ona priča bez komunikacije nema suvišnih pitanja, bez komunikacije nema pritiska odozdo prema gore za reforme, bez komunikacije neke stvari ne izlaze u javnost. Samo ću vam dati za kraj 2 stvari zadnjih par dana u medijima. Hrvatska bi mogla, ne kažem da bude, bi mogla imati problema oko financijskog nadzora radi jedne stvari. Nama je deficit još uvijek velik, nama raste udio duga u BDP-u. I s jedne strane Europa želi striktnija pravila, s druge strane Jadranka Kosor kaže imat ćemo 3,5 milijarde eura, što je jako krasna brojka, a Ivan Šuker onda hoda po svijetu i zadužuje nas i diže nam naše vlastito zaduženje. Što s jedne strane može dovesti do monitoringa, a s druge strane ugrozit nam kohezijske fondove. I druga stvar, jučer poznata njemačka dnevna novina objavila da bi Hrvatska mogla doći u situaciju da će zbog neprovedenih strukturnih reformi više u početku plaćati EU nego što iz nje će dobiti. Dakle, jučer objavili upravo Nijemci i možete naći na web portalima. Ja ne plašim, ja ne obmanjujem, ja vam samo kažem, imamo još godinu i nešto dana do dvije, počnite mijenjati neke stvari, počnite raditi strukturne reforme. Jer pregovori nisu samo tehničko zatvaranje poglavlja, oni su prije svega prave reforme s ciljem poboljšavanja života naših građana. I zadnja rečenica predsjedniče, kao mi je rekao jedan kolega iz Bruxellesa kada je ocjenjivao sadržajno pregovore sa reformama i sa normama koje provodimo u Hrvatskoj, rekao je četiri riječi, veliki planovi mali učinci. Hvala. Hvala. Imamo pet replika i jedan ispravak. Prvo, počet ćemo sa replikama, gospođa Ingrid Antičević-Marinović ima prvu repliku. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Gotovo većinu svoje rasprave posvetili ste kolega upravo prilagodbi naših poljoprivrednika i govorite o silnim problemima. Primjerice naveli ste program IPART i u kojoj su poziciji naši poljoprivrednici kada nisu sufinancirani i koliko moraju platiti za svoj projekt konzultanta privatnoga. Međutim, mi nemamo samo strukturnih problema, kod nas, nećete vjerovati, ja nisam vjerovala dok nisam pitala potpredsjednika Vlade Uzelca koji mi je potvrdio, ne može Hrvatski čovjek još doći do svog posjeda. Čovjek iz Zadra stoji u Zadru u Jagodni u malom mjestu bogatom, zemljom plodonosnom, ne može doći u svoj posjed, mi govorimo o strukturnim reformama, o Europskim standardima, ima li igdje u Europi čovjek koji ne može doći do svog posjeda. Ne može ni iz daljine doći vidjeti svoju kuću i svoje posjede koje su mu drugi zaposjeli. Govorimo o strukturnim reformama mi nismo kadri ispuniti elementarna prava iz Rimskog još prava „uti, fruti abuti“, uživati koristiti svoje. Tu čovjek ne može doći. Ili slučaj u Lici i to je dramatična situacija, o tome su pisali svi mediji, i nitko ništa, živo uglavnom starčad i to čak ženska populacija, živi isključivo od 300 kuna pomoći i od stoke koju uzgaja. Svako malo skupe se hrabri momci i pokradu te starce i policija nikako da nađe nemilog počinitelja, vjerojatno imaju drugog posla.

Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa, kolega Mondekar rekli ste i što poljoprivrednici znaju o Europskoj uniji. Da Vlada i Ministarstvo kaska sa informacijama, međutim, ne samo da se kaska nego ono što je najgore nigdje nema nekih objašnjenja što će se učiniti sa sredstvima koje bi mi trebali povući, odnosno na osnovu programa koje bi mogli koristiti od 2012. godine i 13. Te tri i pol milijarde odnosno 700 milijuna eura za poljoprivredu sigurno treba na neki način objasniti tim ljudima da oni mogu dobiti isto te novce bez obzira što će ići na druge načine davanja, znači da će se izravna plaćanja prepoloviti, odnosno da će mjere u ruralnom razvoju razvoju biti 45% od tih sredstava. To se treba objasniti i treba se znati kako i na koji način će se to povlačiti, ono što na žalost i kada govorimo o komunikaciji sa poljoprivrednicima, mislim da jučerašnje ono u novinama što sam pročitao u „Glasu u Slavoniji da će 1 milijarda kuna biti manje za poticaje. To su većina ljudi u Slavoniji, sa seljačkog sektora odnosno poljoprivrednici pročitali i oni smatraju da ulazak u Europu da će nam i ovo malo što imaju da toga više neće biti. Zbog toga taj dio komunikacije kako sa svim stanovništvom posebno sa ovim iz ruralnih krajeva, sa ljudima koji se bave poljoprivredom, sa problemima koje danas ta poljoprivreda ima, treba puno kvalitetnije i puno više i komunicirati ali isto tako i objašnjavati o tome. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo repliku, gospodin zastupnik Zdenko Franić izvolite. Štovani kolega Mondekar u svojoj ste se raspravi dotakli i izuzetno važnog segmenta infrastrukture kvalitete dakle normizacije mjeriteljstva, akreditacije. Evo svjedoci smo da je prije koji dan zatvoreno poglavlje o slobodnom kretanju roba, međutim, pitanje jest to koje ste ispravno postavili što mi se ne pridržavamo međunarodnih normi na mnogim segmentima nego ih samo prihvaćamo. MI smo Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju dužni u okviru Europske stečevine prihvatiti 85% Europskih normi do trenutka kada budemo primljeni u punopravno članstvo Europske unije ali to je vrlo zahtjevni zadatak koji ne ide niti iz daleka onom dinamikom kojom bi trebao ići. Štoviše zbog odgode primjene mnogih zakona prijeti opasnost da trenutkom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju dođe do pravog kolapsa našeg gospodarstva koje naprosto zbog nepostojanja niže zakonske regulative neće biti u mogućnosti da se da se te norme primijene. Štoviše, na žalost i proces restrukturiranja u gospodarskim subjektima pa tako i u poljoprivredi je puno prespor, ova tehnička komponenta zakonodavstva nije prepoznata, i Vlada treba učiniti daleko više posla na objašnjavanju široj javnosti i korisnicima usluga o važnosti tog tehničkog segmenta zakonodavstva. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Danijel Mondekar, izvolite. Hvala puno, ja ću dati kratki odgovor isključivo iz razgovore koji je izašao prošli tjedan sa jednim poljoprivrednikom zapravo stočarom koji proizvodi mesne proizvode. Čovjek mi je opisao kako se pripremio po pitanju standarda normi certifikata za Europsko tržište, platio je na crno državnom kontroloru inspektoru da mu na crno uvede potrebne certifikate za 2000 kuna, i mi se pitamo što onda ne valja u našoj državi. Čovjek ga treba nadzirati a on mu još uvodi, znači čovjek koji mu treba kontrolirati certifikate mu ih uvodi, i onda kada taj jadnik će morati zatvoriti svoja vrata tko će mu onda biti kriv. Hvala puno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imao repliku dalje gospođa Marija Pejčinović Burić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolega MOndekar je rekao jednu konstataciju sa primjesom zabrinutosti kako nam građani neće biti euforični kada završimo pregovore. Hvala Bogu da neće biti euforični ne bi nam se pisalo dobro da budu euforični, jer citirat ću jednog uvaženog koji je 1990. govorio o ulasku Hrvatske u Europsku uniju rekao "EU nije poziv na ples u Elizejskoj palači". Ja mislim da je to bitno znati i zato mislim da je bitno da nam građani ne budu euforični, ali se slažem bitno je da budu realistični, bitno je da budu informirani. I u tom smislu se apsolutno slažem da i posao Nacionalnog odbora ali i svih nas ovdje mora biti upravo taj da govorimo o tome koje će biti ali koji će biti i troškovi toga ulaska. Naime, hrvatska Vlada je naručila jednu studiju koja je 2006. napravila, Koristi i troškovi ulaska u Europsku uniju. I tamo se jasno vidi da će biti troškova. Međutim veliko je pitanje što su troškovi, a što je ulaganje? To isto moramo biti svjesni. Dakle, ima stvari u koje treba uložiti, one su trenutno trošak, ali su dugoročno ulaganje. I mislim da upravo u tom smislu trebamo govoriti da u kratkom roku, u srednjem roku bit će gubitnika. I to treba jasno reći. će međutim i dobitnika i u jednom i u drugom. A dugoročno i to su pokazale i te studije, ali i druge studije koje su rađene za druge države koje su ranije ulazile, pokazuje se da dugoročno postoji korist za sve. I mislim da je to glavna poruka

Do sada se jako loše to radilo. To je istina. Vidio sam u visoko obrazovnom sektoru bivši ministar obrazovanja je maksimalno komunicirao prednosti koje će Europska unija imati. U potpunosti je zanemario hrpu mana koje će obrazovnom sektoru ovakvom kakvom danas imamo u Hrvatskoj koje bi nam Europska unija A ono što je najgore od svega toga, te mane je samo trebalo priznati. U srednjoročnom nekom razdoblju se dalo kroz određenu reformu sve to ispraviti zaista da dugoročno bude dobro svima. Dakle, ja samo kažem, malo nam je vremena ostalo. Jako malo. Hvala. Hvala. I replika gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani kolega Mondekar vi ste s pravom težište svoje rasprave usmjerili upravo na građane koji ulaze u Europsku uniju i to na jednu vrlo ugroženu i možda najugroženiju socijalnu skupinu, a to su poljoprivrednici. Činjenica da projekt SAPARD nije ni na koji način bio ni ni dovoljno ili možemo reći uopće uspješan, jer je iskorišten u vrlo minimalnim iznosima. A sada imamo i ogromnih problema i sa IPARD-om. To je bilo i logično zato što Ministarstvo poljoprivrede i srodna ministarstva nisu niti imala cilj da se koristi SAPARD odnosno da se digne administrativni kapacitet pratećih službi koji bi pomogli poljoprivrednicima da koriste SAPARD, a dana IPARD a sutra puno veća i značajnija sredstva, jer je putem kapitalnih potpora osiguravalo da se kupuju strojevi i oprema koja ponekad poljoprivrednicima nije bila potrebna. A s druge strane nije ih štitila na način da ih motivira, da idu na promjenu sortimenta onoga što će saditi ili da uvode neke nove tehnološke linije, odnosno nove proizvode pa i da motivira prerađivačku industriju da koristi onu sirovinsku bazu koju možemo proizvesti u Hrvatskoj. Tako danas imamo činjenicu, primjerice da sadimo previše pšenice i da ne znamo što ćemo s tom pšenicom. A s druge strane da nam prehrambena industrija mora uvoziti pšenicu i poboljšivače kvalitete, jer u Hrvatskoj nitko ne sadi pšenicu koja je poboljšivač kvalitete prehrambenih proizvoda. Dakle, ovo kratko vrijeme koje imamo doista do ulaska u Europsku uniju, treba iskoristiti da napravimo prateći segment koji će pomoći poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji posebice malom i srednjem poduzetništvu da bude u stanju pripremiti projekte, realizirati projekte, a onda si vratiti sredstva kroz IPARD ili neke druge fondove. Hvala. Odgovor gospodin zastupnik Daniel Mondekar. **Mondekar, Daniel (SDP)** Fala puno. Evo ukratko. Znate neki okrutni ljudi kažu da se prvi mačići bacaju u vodu. Ja bih čak od SHAPARD-a i rekao da je razumije se da ćemo imati problema. To da je nama cijela mjera 3 i 4 SAPARD-a otišla pa smo je nekako prebacili na mjeru 1 i mjeru 2. ajde dobro. Ali da se nama konstantno ti problemi i dalje samo prelijevaju, sada na IPARD je nedopustivo. Zašto? Jača se kapacitet agencije IPARD. Imao sam čast razgovarati ... s konzultantom jednim koji je rekao da je zastrašujuće da su kapaciteti nekih lokalnih agencija jači od nacionalnih kapaciteta i dok se god to ne promjeni da bi moglo biti problema sa IPARD-om. I što to znači? Za krajnjeg korisnika poljoprivrednika njemu su ugrožena sredstva dok mi pretumbavamo agencije. Nedopustivo. Hvala. Hvala. I ispravak gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Mondekar vi ste netočno naveli da se sa poljoprivrednicima jako malo ili ništa komunicira i da su oni neinformirani. To je netočno. Itekako se komunicira. Ja to mogu vrlo vjerodostojno tome svjedočiti i jedinice lokalne samouprave i naravno županijski uredi za gospodarstvo u tome sudjeluju. I naši poljoprivrednici su izuzetno informirani i oni koriste razne pretpristupne mogućnosti. A druga stvar ste rekli da se ne stvaraju povoljne okolnosti glede konkurentnosti poljoprivrede. Itekako se. Molim vas lijepo u prilog tome govori da je od 2003. 170 milijuna litara mlijeka povećana proizvodnja, 22 tisuće dobavljača i mnogi drugi momenti. Dakle, poljoprivrednici su itekako informirani i oni znaju kako i što treba. Ja se bojim da vi niste dobro informirani jer vi ne poznate život na selu. A ja mogu vjerodostojno o tome govoriti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Iscrpili smo listu ispravaka i replika. I na redu je gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, proces pregovora se sastoji s jedne strane u normativnom dijelu koji je naš posao, ali jednako tako i u reformskom dijelu koji je manje više posao Vlade. Ono što mene muči u ovom slučaju i u ovim primjerima je zapravo posao Vlade koji u cijelom nizu primjera pokazuju da nas zapravo ne približavaju Europskoj uniji nego da ili tapkamo u mjestu ili nas u nekim aspektima udaljavaju od Europske unije od europskih normi ali i od europskih praksi. Ja ću ovom prilikom iznijeti samo dva slučaja i to iz jednog malog segmenta koji se odnosi na soft aquis dakle gdje nema nekakvih čvrstih mjerila, tj. na obrazovanje i znanost. Prvi primjer. Lisabonskom deklaracijom iz 2000. godine, 2010. godina je označena kao ona u kojoj bi s jedne strane visoko obrazovanje, a s druge strane znanost trebali postati najkonkurentniji u Europi i u kojoj bi trebala biti dosegnuta razina od 3% bruto nacionalnog proizvoda ulaganog u znanstveno istraživanje. Taj cilj nije ostvaren, ali je Hrvatska na vrlo specifičan način pristupila ostvarenju tog cilja tako naime da je u zadnje tri godine smanjivala, dakle smanjivala sredstva za znanstvena istraživanja pa sad više nismo na 1,11% otprilike bruto nacionalnog proizvoda nego na recimo 0,89 što nas je još više udaljilo od onog cilja od 3%. Drugo, jučer objavljene mjere Vlade koje glase, dakle riječ je o oporavku gospodarstva, program gospodarskog oporavka u obrazovanju je po mom sudu izrazito, dakle Navest ću vam nekoliko primjera. Što se događalo 2009. godine? 2009. godine je sustav obrazovanja dao najveći doprinos tobožnjim antirecesijskim mjerama jer je ostao bez gotovo 9% vlastitoga proračuna, odnosno milijardu i 134 milijuna kuna i to ono područje uniji vrijedi kao područje od strategijskog značaja, koje je jedino u stanju izvući zemlje iz recesija, odnosno iz ekonomskih problema i koje se posebno njeguje da bi moglo ostvariti održivi razvoj i da bi moglo pretvoriti svoje ekonomije u međunarodno konkurentne ekonomije. Dakle, to područje se u Hrvatskoj reže. Europska unija je napravila cijeli niz nastojanja da područje financiranja obrazovanja i znanosti ostane na postojećoj razini, dakle da ono ostane nedirnuto, a dapače neke zemlje su i povećale taj iznos ne bi li se na taj način osposobile za što uspješniji izlazak iz krize. Recimo, cjelokupni program gospodarskog oporavka na stranici 24 se svodi na to da se obrazovanje i znanost podrede interesima tržišta rada. Naravno, kolegice i kolege, da je potrebno uskladiti izlaske iz obrazovnog sustava potrebama tržišta rada, ali ne tako da reproduciramo jednu znamenitu tezu koja je prije 30 i nešto godina bila valjana, koja je objavljena u knjizi "Škola i tvornica", nego tako naime da obrazovanje i znanost postanu osnovni motor razvoja i da obrazovanje i znanost zapravo vuku razvoj tržišta rada, a ne obratno. Tako da dolazimo u paradoksalnu situaciju, zapravo apsurdnu situaciju da nerazvijeno i manjkavo tržište radne snage u Hrvatskoj diktira relativno razvijenom području znanosti što da se radi. I cijela je stvar okrenuta naopačke. Točka 4 traži smanjivanje nenastavnog osoblja u školama, a Hrvatska je poznata po krajnjoj oskudici pedagoga, psihologa, socijalnih psihologa, socijalnih radnika, laboranata po školama. I opet činimo korak natrag. Što se znanosti tiče, točka 5 recimo specificira da se napredovanje u znanosti obavlja tako da prednost imaju oni koji povezuju znanost i primjenu znanosti, drugačije govoreći mi redefiniramo programom Vlade zakonske nekakve odredbe, ali i europske norme. U znanosti se napreduje znanstvenim napretkom, a ne tehnologijskim dostignućima i napretkom. Drugi cilj, točka 3. Hrvatska i dalje govori jezikom starim 20-tak godina ili 30-tak čak koji su razvijene europske zemlje odavno napustile. Mi hoćemo graditi mrežu škola. Odavno se radi mreža obrazovnih programa, kolegice i kolege. Ne mreža škola nego mreža obrazovnih programa. Ja svo vrijeme upozoravam, u ovoj zemlji postoji 20, 30 ljudi koji poznaju svjetske trendove razvoja obrazovanja. Zašto ministarstvo, zašto Vlada nikada ne koristi njihove usluge nego se koristi ajde da ne velim polupismenima pa ću reći poluobaviještenim ljudima, kvazi stručnjacima u nekom području. Drugi primjer je mnogo opasniji i zapravo mnogo riskantniji. Riječ je o odluci ministra Fuchsa od 4. ožujka 2010. godine. Tom odlukom ministar Fuchs ukida sufinanciranje 7. okvirnog programa retrogradno. Dakle, riječ je o odluci od 4. ožujka 2010. godine, retrogradno sufinanciranje 7. okvirnog programa od 1.7.2009. godine i to je po mom sudu strašno. To je strašno jer je to dokument koji je objavio najviši organ uprave u Republici Hrvatskoj. On je protuustavan jer je retroaktivan. je naprosto protivan svim međunarodnim normama i naravno europskoj praksi. Mi smo se dosta mukotrpno uključili u 7. europski okvirni program, dakle riječ je o europskim međunarodnim istraživanjima. I sada se isključujemo sa hrvatskim sufinanciranjem ili subvencioniranjem tog strategijskog i konsenzualno prihvaćenog projekta. Ne samo to, kolegice i kolege, Vlada time odnosno ministar Fuchs time razvrgava ugovor sa Europskom unijom o hrvatskom subvencioniranju odnosno sufinanciranju europskih projekata što je sramota, ne samo za znanstvenice i znanstvenike koji u tome sudjeluju nego i za sve nas. Umjesto da napredujemo, kolegice i kolege, pa mi nazadujemo. Mi nazadujemo. Retroaktivna odluka ima još jednu zapravo posljedicu koja se prvenstveno tiče vladajuće koalicije i kolegica i kolega s one strane sabornice. Zapravo tom svojom odlukom o odbijanju, retroaktivnom odbijanju financiranja ministar prokazuje potpredsjednika Vlade i ministra financija koji tvrdi da Vlada obavlja, odnosno ministarstvo financija obavlja sve svoje financijske obveze. On pokazuje da od 1.7. prošle godine financijske obveze nisu obavljene, nisu servisirane. Kolegice i kolege, to su samo dva relativno mala, ali nažalost ne usamljena primjera koja pokazuju kako nas Vlada udaljava od Europske unije i kako vodeći svojevrsnu antieuropsku politiku, a s obzirom na značaj hrvatskog pristupa Europskoj uniji u krajnjoj konzekvenci vodi i antihrvatsku politiku. Na svima nama je da se nad tim zabrinemo. Hvala. I javio se gospodin Andrej Plenko, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite.

Naime, već današnja rasprava plenarne sjednice Hrvatskog sabora po meni je bolji instrument od bilo kakve strategije koju će nam neki strani konzultant ili 30 eksperata unutar državne uprave ili domaćih napisati kao papir temeljem kojeg ćemo raditi. To govorim stoga što u Hrvatskoj nacionalni konsenzus o pristupanju Europske unije znači jedno istinsko bogatstvo, znači jedan istinski društveni dogovor o prioritetnom cilju razvoja države. Mislim da zadnjih 10 godina to pokazuje u svakom pogledu od trenutka pripreme zahtjeva za članstvo. Jako se dobro sjećam rasprave u ovom Domu 18.12.2002. 18.12.2002. Sjećam se svih koraka nakon podnošenja zahtjeva za članstvo 2003., dobivanja pozitivnog mišljenja, dobivanja odluke Europskog vijeća od početka pregovora 3. listopada 2005. U svim tim trenucima postoji strateški konsenzus. Međutim, konsenzus u Europi ne znači evakuacija rasprave iz javnog prostora, iz javne debate. Naprotiv, nama ona treba sa ili bez referenduma. Hrvatska je donijela političku odluku o referendumu prije nekoliko godina. On će se ja se nadam iduće godine u proljeće održati. Međutim, sve što činimo sada činimo u funkciji da građani znaju u što idu. To je ono što je strateški bitno i mislim da kada se pogleda što pojedini resori rade, što pojedine institucije rade, koji su sve dokumenti napravljeni za koje su sve ciljne skupine pripremljene brošure, informacije, koje sve institucije, agencije rade rekao bih da se jako puno toga na informiranju u Europskoj Ukoliko će kroz naredno vrijeme biti rasprave o europskim fondovima mislim da ćemo i tada vidjeti koliko toga je konkretno napravljeno, koliko sredstava je iskorišteno od ovih fondova koje možemo zvati nekakvim trening fondovima za prave strukturne i kohezijske fondove za nekoliko godina. Napravljeno je jako puno, iskoristivost je između 85 i 90 i nešto posto ovisno o fondovima o kojima je riječ. Međutim, ne smije se zaboraviti da je cijeli proces pristupanja Europskoj uniji ja bih rekao gotovo isključivo politički projekt. Unija je politički projekt koji traje 60-tak godina. Ni jedan njen aspekt nije ... /Govornik se ne razumije./... Nema ni jednog poglavlja za kojeg možemo reći da je ono tehničko. Nema ni jednog mjerila koje je tehničko. Svaka odluka u procesu je politička. I ako smo jednu lekciju naučili zadnjih nekoliko godina kroz pregovore, onda je upravo ta. Mi smo bili svjesni ne samo prošle godine tijekom češkog predsjedanja i svjedoci brojnih blokada. Nije to prva. Ima ovdje puno aktera u sabornici koji se sjećaju brojnih faza i devedesetih i početka desetljeća i između 2005. i danas. Mi na žalost nemamo instrument da tražimo naknadu štete za gubitak brzine, ali imamo mogućnost stavljanja naglaska na politički pristup hrvatskih pregovora. Svi su pregovori bili specifični, a naši su ja bih rekao bili izrazito specifični od tranzicije iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, iz mira u rat pa ponovo u mir, iz činjenice da smo u 20 godina prošli tranziciju koja je podrazumijevala i stasavanje političke kulture i pluralizma. To su sve događaji koji su se zbili u jako kratkom periodu. Sve ovo što Hrvatska radi je praktički rađeno možemo to tako reći u širim pogledima preko noći. I stoga su uspjesi koji su napravljeni proteklih godina u pregovorima jako veliki. Mislim da je to vrlo važno. Također treba imati na umu i ono što danas nije bilo spomenuto a svakako treba imati u vidu je politički položaj Hrvatske. Hrvatska danas ima 20 godina svoje neovisnosti skoro. Hrvatska iza sebe ima ostvarena članstva u svim međunarodnim organizacijama za koja je aplicirala osim Europske unije. Hrvatska ima iskustvo nestalne članice Vijeća sigurnosti protekle dvije godine. Hrvatska je u konačnici godinu dana članica Atlantskog saveza. To su argumenti koji su nama dodatna legitimacija za okončanje pregovora, a isto tako moramo biti svjesni šireg konteksta u kojem se Europska unija nalazila proteklih godina. To danas ovdje nije spomenuto. unija je imala dramatičnu institucionalnu krizu počevši 2005. sa referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj. Oni se od toga nisu oporavili tri godine. Jako se dobro sjećamo mantre nema proširenja ako nema institucionalne reforme. To je bio vanjski faktor koji je bitno utjecao na dinamiku pregovora. Kako se ta mantra transferirala u proces strategije proširenja? Vrlo jednostavno. Europska je unija na prijedlog Komisije 2006. godine donijela novu Strategiju proširenja koja je stavila u fokus jedan element koji se zaboravio još iz Kopenhagena '93. a to je apsorpcijska sposobnost. Svo ovo vrijeme Europska unija gleda da li buduće članice kada pristupaju Europskoj uniji su takve da ih Unija od 27 članova može prihvatiti bez da to za nju bude problem. Nemojmo zaboraviti mi smo startali pregovore istog dana sa jednom velikom i prijateljskom zemljom Turskom. Ne gledaju sve članice Europske unije jednako i na Hrvatsku i na Tursku. Čitav taj kontekst utjecao je na dinamiku pregovora. Hrvatska se gleda i kao model za naše susjede u jugoistočnoj Europi. Mislim da je taj element dodatno bitan pogotovo kada se to sagledava kroz kontekst poglavlja 31. Mi smo na poglavlju 31. testirali načelo dobrosusjedskih odnosa. Nisu dobrosusjedski odnosi samo vezani za pitanje Slovenije i Hrvatske. Model rješavanja onoga što smo vidjeli prošle godine sa Arbitražnim sporazumom je ključ i za brojne druge situacije u Europi. Ima drugih članica koje su bile jako zadovoljne da je Slovenija bila u prvom redu, a njima cilj nije Hrvatska nego neke druge zemlje. Prema tome, i o tome treba voditi računa. Dodatno što mi se čini da je jako važno je poglavlje 23. Poglavlje 23. je više puta bilo spomenuto ovdje. Ono je u biti sukus onoga što smo nazivali političkim kriterijima zadnjih 15 godina. Sve što smo od '90.-tih morali raditi za PHARE, za Sporazum o suradnji, sve što smo kasnije morali raditi za svaku drugu institucionalnu fazu približavanja Europskoj uniji skupilo se u poglavlju 23. Da li je to pitanje suradnja sa Haaškim tribunalom, da li je to pitanje suzbijanja korupcije, da li je to pitanje ljudskih prava, reforme državne uprave. Sva ta pitanja su upravo u poglavlju 23. Vi znate da je Hrvatska predala pregovaračka stajališta iza tog poglavlja, kao i za svih ostalih 33 za koje smo bili pozvani do sada i napominjem ono što je važno, vidim da ih zaboravljamo, mi imamo 35 poglavlja u pregovorima i to treba javno reći. Imamo i poglavlje 34. koje se odnosi na institucije, i poglavlje 35. koje se odnosi na ostala pitanja. Čini mi se da smo fokusirani samo na ova 33 jer je metodologija pregovora bila takva, ali institucije su baš sa aspekta Hrvatskog sabora izuzetno bitna poglavlja, o njemu također treba voditi računa. Poglavlje 8. koje je spomenuto ovdje ponajprije se odnosi na kriterij koji se tiče brodogradnje. Svi znamo da je odluka donesena nedavno da se produži rok za privatizaciju, dakle drugi krug za 19. svibnja, to je trenutno glavni element koji Europska komisija prati, koji je napravljen u dogovoru sa Europskom Komisijom i vidjet ćemo kada se završi rok kakva je situacija sa ponuđačima. Na kraju, glavna stvar koja mislim da je u današnjoj raspravi se pokazala datum. Datum je užasno bitan. Mislim da je gospođa Pejčinović jako dobro objasnila šta on znači za implikacije za korištenje sredstva koje su pred nama 2012. i 2013. Nije nam svejedno kad ćemo završiti pregovore, tu apsolutno ja se jako dobro sjećam i kraja 2006. kao dead line-a i 2007. i 2009., danas smo u 2012., na žalost svi mi jako dobro znamo da kasnimo i to je, o tome ja bih rekao isto postoji konsenzus. Prema tome, mislim da je na svim akterima i odgovornost svih aktera političkih stranaka osobito i u njihovim međunarodnim kontaktima da pokušamo uloviti kraj Da li ćemo to uspjeti vidjet ćemo, ali da je Vlada predana tom cilju mislim da je sasvim jasno, jednako tako kao i svi resori, uloga Parlamenta u tom procesu bit će ključna ne samo u smislu usklađivanja zakonodavstva koji je jako dobro obavljen, ali i u smislu poticanja javne rasprave o onome što hrvatske građane čeka za dvije godine. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Sada bi prekinuli do 15 sati, kada nastavlja se rasprava po istoj točki dnevnog reda. Prvi je …/Ne razumije se./… raspravi gospodin Dragutin Bodakoš, potom gospodin Zdenko Franić, Davor Bernardić, i tako redom. Želimo vam ugodnu pauzu i prijatno, odnosno dobar tek, ili u slast. Kako